Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще аргументирам нашето предложение за освобождаване от поста на заместник председателя на Народното събрание господин Мирослав Иванов. Първо обаче искам да се обърна към колегите от БСП и да ги попитам: Колеги от БСП, Вие смятате ли, че господин Димитър Главчев е достоен за уважение човек? И съм сигурен, че Вашият отговор ще е да. За младите колеги да кажа, господин Димитър Главчев беше председател на Четиридесет и четвъртото народно събрание, който веднъж отне думата на ръководителката на опозицията госпожа Корнелия Нинова. На следващия ден той си подаде оставката и тя беше приета, макар че мнозинството можеше и да не му я приеме. Ето това се казва достоен председател на Народното събрание и достоен човек. Ако искате да се научите на парламентаризъм, ето Ви един пример на ГЕРБ, който можете да последвате. Колеги, искам да обърна внимание и върху една особеност при избор на председател и заместник-председатели на Народното събрание. Според парламентарната процедура за председател се избира човек, излъчен от най-голямата парламентарна група, а заместниците се излъчват директно от политическите групи и се гласуват анблок. Това означава, че те не са избрани поименно заради техни предварително известни качества, а всяка парламентарна група излъчва свои членове, които смята, че ще са достойни да заемат тези позиции. Народното събрание гласува на доверие и гласува доверие в аванс. Това доверие на народните представители трябва тепърва да бъде оправдано и избраните лица могат да го оправдаят или да не го оправдаят. Ние от групата на ГЕРБ-СДС смятаме, че господин Вигенин, госпожа Налбант и госпожа Кирова, на които председателят от време на време позволява да ръководят заседанията, оправдават гласуваното им доверие и се държат балансирано и отговорно. За съжаление, господин председателят сякаш има по специално отношение към господин Атанасов и особено към госпожа Ива Митева и господин Цончо Ганев, които не си спомням да са ръководили заседание в това Народно събрание. Господин Минчев в това отношение проявява пристрастие и се надявам, че следващите дни ще се поправи, като предоставя правото на ръководене на заседанието на Народното събрание равнопоставено между заместниците си. Но ние от групата ГЕРБ-СДС смятаме, колеги от „Продължаваме Промяната“, че господин Иванов не оправдава доверието, което Вие ни накарахте да му гласуваме. Виждате, че неговият начин на ръководене на заседанията поражда конфликти и проблеми. Това очевидно се дължи на неговия характер, който не му позволява да вникне във функциите, които има да изпълнява, и в характера на работата, която му е възложена. Той явно, сядайки на стола на председателя, започва да си мисли, че е началник. Това е мислене, което спешно трябва да бъде изкоренено, впрочем както у него, така и у всеки, който сяда на този стол, включително председателят. Често се казва, че председателят е пръв сред равни, а понякога това механично се прехвърля и върху заместниците му. Аз пък ще Ви цитирам една друга мисъл, която може и да сте чували някъде: „Който иска да бъде пръв между Вас, нека Ви бъде слуга.“ Този стол, колеги, е най-важният стол в парламентарната ни република и който сяда на този стол, трябва всеки път да си повтаря: „Ако искам да ме приемат за първи, аз трябва да съм служител на тези хора и да служа добре.“ Да служиш добре на този стол, означава да имаш мъдрост, да имаш емпатия, да проявяваш такт. Когато се налага да бъдеш строг, но да си строг първо към своите, а не към политическите опоненти на групата, която те е излъчила. Това означава да се оперираш от партийни пристрастия, да си готов да служиш на общото благо, да разтвориш себе си в идеята за събора на българския народ, който е Народното събрание. Това не го може всеки. Това не е дадено всекиму. Това е голям политически талант. И ако господин Мирослав Иванов не притежава този талант, то няма смисъл да бъде измъчван. Ако господин Иванов за пет месеца не е възпитал в себе си тези качества, ако си мисли, че сядайки на стола, става началник на госпожа Атанасова или на господин Карадайъ, или на господин Костадинов, или на който и да е друг в тази зала, то той очевидно не става за тази работа и най-достойното и разумно за за „Продължаваме Промяната“ е да го оттегли и да предложи друг на неговото място. Впрочем забелязахме колеги във Вашата парламентарна група, които с изказванията си от трибуната направиха впечатление, че имат добри политически качества и биха се справили по-добре, ако им поверите този пост. Това ще е добре за престижа на Вашата парламентарна група. Казваме го с добро и Ви предлагаме с добро да обмислите това наше предложение. Нямаме за цел да обиждаме никого. Господин Иванов трябва да знае, че всички ние бихме го уважавали повече, ако се оттегли от заместникпредседателското място доброволно, отколкото ако се заинати. Надявам се, че и Вие от криворазбрана солидарност с него няма да се заинатите и за пореден път да ни демонстрирате силата на мнозинството, защото пировите победи на мнозинството в този парламент започват да имат твърде висока цена. За съжаление, както наблюдаваме, Вие засега нямате намерение нито да сте по-добри от ГЕРБ, нито дори наполовина толкова добри. Вие, както изглежда, се опиянявате от възможността да консумирате власт и си мислите, че всичко Ви е позволено. Приканвам Ви още веднъж да заместите господин Иванов с друг Ваш член и да ни позволите да запазим уважение към него и към Вас. Ако със силата на мнозинството отхвърлите това наше предложение, си позволяваме да предположим, че у господин Иванов ще се развие още по-непомерно самомнение и самочувствие и той, вместо да си вземе бележка, ще започне да проявява най лошите черти на своя характер – да си отмъщава на опозицията, да се налага и още повече да се опитва да ни доказва, че е началник, какъвто не е. Тогава нещата ще ескалират и Вие ще се чудите защо толкова трудно се работи в този парламент и толкова трудно се постига съгласие. Отговарям Ви веднага защо. Защото онзи или онези, които поставяте там горе, първо трябва да покажат и да докажат, че уважават нас. Ако те не уважават нас, и ние нямаме причина да ги уважаваме, а и да уважаваме тези, които са ги излъчили. Опозицията е тук не за да хвали правителството, а за да го критикува. Правителството и управляващото мнозинство, ако са мъдри и искат управлението им да е трайно, първо трябва да се научат да уважават опозицията. ГЕРБ е управлявал 12 години, както стана дума одеве, освен всичко друго и защото е знаел да уважава опозицията, и знам, че в тази зала има хора, които са имали възможност да почувстват това в предишни мандати. Вие няма да имате толкова време за учене. Учете бързо и покажете, че уважавате опозицията. Ако не искате да се научите да уважавате опозицията, не искам да го казвам, но много скоро ще се наложи да научите къде е пътят към вратата. С две думи, предлагаме Ви господин Иванов да освободи или Вие да го освободите от заместникпредседателското място, той да се извини на госпожа Атанасова, а ние обещаваме, че ще го изпратим с ръкопляскания. Това, госпожи и господа, е един от онези редки моменти, в които се тестват характерите и се разбира кой има право да управлява страната и кой не. ГЕРБ в такива моменти е проявявал характера, който му е дал правото да управлява 12 години, и ако е рекъл господ – ще му даде и още. Сега е Ваш ред да покажете дали, какво и колко заслужавате. Преценявайте мъдро!

уважаеми господин Председател. Преди да откриете разискванията, някой трябва да представи мотивите. Вие, колеги, чухте ли мотиви до момента? нека да излезе и да представи мотивите. Аз не чух нито един мотив. Чух констатации, поучения, връщане в миналото – ще говорим и по тази тема, господин Чолаков, за всичко това, което казахте, ще получите изказвания от парламентарната група на БСП. Но мотиви, един поне да бяхте измислили, да го бяхте казали. Аз не чух мотиви. Гледам, че вносителите са над 50 – 60 човека. Моля някой от тях в залата да излезе и да представи мотивите. Благодаря Ви. времето, което е отделено по правилник за представяне на мотивите, беше изчерпано. Така че първата заявка за изказване е на председателя на Народното събрание. Господин Минчев, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Иванов! Изправени сме пред процедура по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за оставка, в случая на заместник-председател на Народното събрание. Оставката се иска – така е изложено в мотивите, за системно превишаване на правата и системно неизпълнение на задълженията на заместник-председател. На практика липсва само обективната невъзможност, слава богу. При така заявени мотиви може би очаквате в изложението да има множество нарушения, описания на множество нарушения. Не е такъв случаят с мотивите, които, както каза и господин Свиленски, не ни бяха представени в пълнота, но нека да ги разгледаме. На практика в мотивите има описани 3 конкретни нарушения. Извън бланкетните твърдения, да речем, че „не подпомага председателя на Народното събрание“ по смисъла на чл. 77, ал. 2. Подпомага го – заявявам ясно. Конкретните факти от обективната действителност, които са описани, са следните и да ги разгледаме хронологично, макар друг подход да е избран в мотивите: Първият случай касае извънредното заседание на Народното събрание от 1 март 2022 г. По-паметливите – тогава сменяхме министъра на отбраната. Тогава господин Иванов наложи наказание „забележка“ на председателя на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ Костадин Костадинов. Какво виждаме в мотивите? „За наложено наказание „забележка“ на 1 март Председателският съвет също се произнесе, че липсват основания.“ Така направената формулировка навежда на мисълта, че явно господин Костадинов е оспорвал своето наказание и след това Председателският съвет в изпълнение на задължението си по чл. 159, от Правилника е разгледал тази забележка и се е произнесъл, като я е потвърдил, отменил или изменил. Това не е така. Господин Костадинов не е оспорвал забележката си и тя е останала валидна. В този смисъл за мен остава неясно какво точно се крие зад формулировката „произнесе се Председателският съвет, че липсват основания“. Но да минем на следващото. Следващият случай е от 15 април 2022 г., когато господин Иванов е наложил „забележка“ на народния представител Костадин Ангелов. Действително тази забележка беше оспорена и след това отменена от Председателския съвет. Така е! Но това остава единственото. За да стигнем до третия казус, описан в мотивите, който касае миналия петък, 13-и. Какво се случи тогава? Имахме декларация от страна на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Добре. След това представител на Министерския съвет – господин Асен Василев, взе думата и се изказа по същата тема. Каква е уредбата на декларацията в Правилника? Като цяло доста оскъдна – само чл. 48, ал. 5 урежда материята на декларацията от името на парламентарна група. И единственото, което казва, е, че е по тема, която не е в дневния ред, и че продължава 10 минути. Това е. Има ли проблем да има две декларации на една и съща тема в едно заседание? Няма. И се е случвало. Каква е уредбата на изказванията на представителите на Министерския съвет? Член 59. Могат ли представителите на Министерския съвет да се изказват по точки извън дневния ред? Могат. Уредено ли е в чл. 59, че задължително това не трябва да е по теми, които се засягат в декларация? Не. Тоест, така както може да има една и съща тема, засегната в две декларации в рамките на едно заседание, то може и представител на Министерския съвет да се изкаже по същата тема в рамките на същото заседание. Именно и това се случи, като, понеже не е точка от дневния ред, затова и всяка от парламентарните групи след това има право на 5 минути отношение. Това впрочем господин Иванов го заяви изрично, още докато течеше изказването на Асен Василев, че след това парламентарните групи ще имат възможност за отношение. Оттам нататък какво се случи? Процедури по начина на водене. Както обикновено! В тази процедура по начина на водене, в която в крайна сметка господин Иванов взе думата на госпожа Атанасова, процедурата започна с „Уважаеми господин Председател!“, и след това нито веднъж не засегна председателя, а не това е идеята на процедурата по начина на водене. Тя трябва да е към председателя и да му указва къде е допуснал конкретно нарушение на Правилника, което, разбира се, се случва. Именно заради това е предвидена и тази възможност. На практика изказването на госпожа Атанасова имаше характер на отношение към предхождащото изявление от страна на господин Василев. Дава ли това право на господин Иванов да прекъсне и да вземе думата на изказващия се, когато не се изказва по темата? Да. Така че има ли нарушение? Няма, колеги!

Оттам нататък тук прави впечатление и в мотивите, че се твърди, че господин Иванов „предизвика безредици в пленарната зала тогава“.

при които да се наложи и даване на почивка за успокояване на страстите. Но останахте ли с впечатление от така разгледаната фактическа обстановка, че е налице системност, и то два пъти – и на превишаване на правата, и на неизпълнение на задълженията? Аз не останах, аз дори за повторяемост не останах с впечатление, че има, а именно системност се изисква, колеги! Именно поради това категорично считам, че в настоящия случай искането е лишено от материалноправните основания, за да бъде реализирана отговорността на заместник-председателя. Тъй като тук много се засяга и въпросът за председателите на парламентарните групи, ще ми се да кажа няколко думи и за това. За тези пет месеца и половина, в които сме в Народното събрание, аз лично си дадох сметка, а вярвам и моите колеги също, че ролята на председателя на парламентарната група е изключително значима и много отговорна добронамерено към всички седем председатели на парламентарни групи. Тежка е Вашата роля! На практика председателят на парламентарната група е капитанът на отбора и и скача за отбора, а и отборът скача за капитана. Чудесно, няма лошо в това! Тази значимост на председателя на парламентарната група дава възможност и може да обоснове по-висока степен на толерантност, когато се касае за по-незначителни престъпвания на Правилника. Давам пример: да не се прекъсва веднага, щом изтече времето. Впрочем именно това се случи и миналия петък. Декларацията, която чете госпожа Атанасова, която трябва да е в рамките на 10 минути, продължи над 12 минути. Така е, госпожо Атанасова, над 12 минути. Има ли формалното основание председателят в този момент да прекъсне изказващия се? Има – чл. 157, т. 2 от Правилника го дава. Направи ли го? Не го направи! Правилно ли не го направи! Смятам, че да. Защото това е дух! Това е духът на уважение към всички народни представители, към опозицията, към председателя на парламентарната група на най-голямата опозиционна партия, а също и към парламентаризма и политическия плурализъм, който иначе се твърди, че господин Иванов е нарушил тук.

доста бързо, след като изтече времето, и господин Цонев излезе и ми направи процедура по начина на водене. В крайна сметка я приех. И господин Иванов също я прие очевидно. И това е дух! И считам, че го спазваме – и аз, и всичките ми заместници, включително Мирослав Иванов. Но дори това леко престъпване на формалностите на Правилника все пак не може да даде основание председателите на парламентарните групи да се изказват по начин, който изцяло не съответства на Правилника. Имам предвид в рамките на процедура да се прави отношение по изказване, защото преди малко споменах за капитаните

В заключение, бих искал да кажа само едно. Аз като председател смятам, че господин Иванов се справи в тези ситуации. Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ стои твърдо зад господин Иванов, също така смятам, че сега е моментът да изразите тази подкрепа към господин Иванов с аплодисменти. Благодаря.

от една страна, ме улеснихте, от друга страна, ми взехте цялото изказване – почти, специално за буквата и духа на закона, но аз ще го повторя. Колеги, в скромната си, но дълга практика в тази зала съм участвал в подобни процедури многократно – и за искане оставка на председател, и вземане на оставка на председател, и процедура, която не минава, и за заместник-председатели, и искам да споделя с Вас, че това е една от най-неприятните процедури. Защото тези, които избираме да ръководят, да бъдат първи между нас, дори да не сме гласували за тях, а в повечето случаи всички гласуваме за тях – такава е традицията, ние в някаква степен ги подкрепяме, ние сме им дали правото да ръководят нашите заседания, а ние сме от различни партии и от опозиция, имаме в някаква степен доверие и уважение към тези хора. Затова тази процедура, ако трябва да се изразя на жаргон, е много тегава за всеки от нас. И днес за мен тази процедура е такава. Но знаете ли защо се прави тази процедура? Моят извод – и всеки път, когато я правим, и тя е неуспешна или успешна, в някаква степен тази процедура подобрява работата. Неприятното е, че се влагат лични моменти. Стои един човек от нас, който понякога трябва да търпи незаслужени и лични нападки. Аз се надявам днес да не стане така, защото този млад човек, макар че му искаме оставката, не заслужава да бъде строго съден, защото както съдиш, така ще те съдят – е казано на същото място, господин Чолаков. Цитатът, който даде господин Чолаков, е от Евангелие от Матея, Глава двадесета, стих 27. Така че няма да си позволя да нападам никого. Напротив, ще си позволя да се съглася с повечето от казаното от председателя господин Минчев

когато направих тази бележка при първото отнемане на думата на човек от опозицията, той след това не е отнемал думата. Говоря за председателя. А имаше множество и фрапантни нарушения на Правилника. Окей, може да съм пропуснал, нали, ние не стоим непрекъснато в залата.

Като казах „Правилникът“, да се върнем на Правилника. Нашият правилник, разбира се, има статута на закон тук е мястото да говорим за буквата на закона. По-голямата част от изказването на председателя беше за буквата. Добре, буквата е спазена. Защо юристите говорите и за дух на закона? Буквата! Само буквата да гледаме! Говорите, защото знаете, че в един закон освен членове и алинеи има и дух. Какъв е духът на нашия закон? Той произлиза от духа на нашата институция. Нашата институция се нарича парламент. Етимологията на думата идва от говорене. То иначе щеше да се казва, да кажем, примерно Silentioment или Silencement. Словото е нашето оръжие на политиците и на парламентаристите тук и ако ние говорим, че се злоупотребява с процедурата по начина на водене, господин Председател, Вие като юрист трябва да си дадете сметката – обръщам се към Вас, но се обръщам и към всички други, да си дадете сметката, че това е вследствие на правен вакуум. Ако толкова много се използва тази процедура не по предназначението и, то е защото ние всички, като правим Правилника, не сме дали достатъчно възможности да се говори, да се изкаже мнение на остри изказвания, на които ти нямаш, на остра дуплика примерно ти нямаш право да кажеш нищо! Ама тя е остра – засяга определени хора, партии, политики, категории и така нататък, и затова се иска по този ред! Значи първото, което трябва да направим, господин Председател, е Вие като Primus inter pares ли беше, как беше на латински, трябва да инициирате да променим това в Правилника. Трябва да има процедура народният представител да говори. Неговата задача тук, в тази зала, е да говори, а не да мълчи. Това трябва да бъде стимулирано и от Правилника, и от водещите, и от всички нас. Защото ние нямаме друго оръжие освен словото. Значи, когато ни се отнеме думата, почваме да се бием, така ли? Безредици ги наричат! Ето защо духът на нашия правилник е кротко, със забележки, но да оставим говорещия да си завърши мисълта или изречението. Да, някои от нас успяват да го направят, други не успяват, някои си служат по-добре със словото, други – не толкова добре, но това не е порок. Затова според мен изводът от днешната процедура ще бъде, че ние трябва да си подобрим работата и да се върнем към духа на тази институция и всъщност да се водим не от буквата, а от духа. А там, където буквата е чак толкова фрапантна, да я променим. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Цонев. Има ли реплики? Доктор Адемов – реплика? Заповядайте.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 по стечение на обстоятелствата ние с Вас сме работили с много председатели и заместник-председатели на Народното събрание през годините. С риск да изпусна част от тях ще спомена няколко емблематични имена, които са седели на тези столове Стефан Савов, Иван Куртев, Александър Джеров, Юнал Лютфи, Гиньо Ганев, Георги Пирински. И въпросът ми към Вас е под формата на реплика: правите ли някаква разлика между колегите, които изброих, начина, по който те спазваха духа, точката и буквата на закона, и младия колега Мирослав Иванов? Смятате ли, че има разлика между различните поколения? Защото, когато придобиеш самочувствие и повярваш в себе си, тогава е възможно по някакъв начин да се вземеш на сериозно и да предизвикаш негодуванието на останалите колеги. Ето това е големият проблем, който не трябва да допускаме. Тук не сме се събрали на другарски съд да осъдим колегата Мирослав Иванов. Въпросът е по какъв начин парламентаризмът да се превърне в оръжие, а не в инструмент за използване срещу един или друг представител на определена политическа сила.

ще се съглася с господин Цонев, въпреки че му правя процедура по реплика, но това, което каза всъщност, смятам, че е в основата на този дебат. Ако след дебата може да предположим и какво ще е гласуването и резултатът от гласуването, това не е толкова съществено. По-същественото е резултатът като ефективност за работа и отношение вътре в парламента, защото председателят Минчев говори за плурализма, политическия, духа на парламентаризма. Разбира се, в това число и господин Йордан Соколов също поддържаше този дух на парламентаризма, както правилно отбеляза председателстващият, но това следва да бъде защитавано от всички. Противопоставянето на политическата идеология, несъгласието по определени теми не е повод да се руши парламентаризмът, институцията, нейният авторитет, ако щете и отделният авторитет на членовете на парламента – често прибягваме към това. Личните нападки, личните оценки, незаслужени в повечето случаи, но това е част от духа на парламентаризма, това е част от политическия плурализъм. Да защитаваме висотата на председателя на парламентарна група означава да защитаваме част от българското общество, които са избрали тази група. Неуважението към председателя е неуважение към една голяма група. Радостта на колегите от БСП, които изключително уважавам, е правилна, но те участваха в една процедура, когато беше отнета тук думата, тогава на Корнелия Нинова – председател на парламентарната група. Ние бяхме пак на тази позиция тук и искахме оставката на председателя, защото това беше заглушаването на гласа на опозицията. В дебата, предхождащата точка, бяха използвани от мнозинството термини, като: „Опозицията е безпомощна, безсилна.“ Разбира се, мнозинството може да смачка всичко, включително Конституцията, парламентаризма и най-висшия орган в страната – парламента, но отговорността е и на мнозинството да пази този парламентаризъм и този политически плурализъм всъщност е на всички ни. И в този смисъл, ако ние си вземем поука от днешния дебат, без значение, както каза господин Цонев, какъв ще е изходът, той ще бъде успешен. Тук, надявам се, наистина личните нападки да отстъпят, но духът на парламентаризма и на плурализма трябва да бъде защитен. Благодаря. аз Ви благодаря, господин Летифов. С цялото си уважение към Вас, това не беше реплика, нали така? Заповядайте, господин Минчев. Благодаря, господин Председател. за да кажа две думи относно правния вакуум в Правилника, за който споменахте. Действително съгласен Действително съгласен съм, има хипотези, които не са изрично уредени в Правилника, които впрочем поставят в трудна ситуация не само народните представители, поставят и председателя на всяко заседание, защото трябва да тълкува това, а тълкуване между юристи трудно се случва изцяло в една посока. Но в конкретния случай не съм съгласен, че имаше правен вакуум, защото Правилникът ни е ясен, че когато член на Министерския съвет се изкаже по определена тема, която не е по дневния ред, всяка от парламентарните групи има пет минути за отношение, и това беше казано още по време на изказването, всички го знаеха, и съответното мнение по становището на господин Асен Василев можеше да бъде изказано не в рамките на процедура, а там, където му е мястото – в петте минути отношение, така че за правния вакуум принципно да, но за случая не това е казусът. И само с две думи бих искал да се обърна и към господин Летифов, макар че макар че правя реплика на репликата, просто защото пропуснах да спомена това в предходното си изказване, а господин Чолаков го разви при изложението на искането. Беше ясно, че ще стане дума за казуса „Димитър Главчев“, само че когато говорим за казуса от 2017 г., нека да нека да си припомним цялата фактическа обстановка. Аз съм сигурен, че и колегите от „БСП за България“ ще го припомнят, но ще Ви зачета само много кратки фрагменти от стенограмата тогава, а Вие сами преценете дали казусът е същият:

не е свикнал да се изказва оттам! дано в рамките на този парламент и да не свикне – говоря да се изказва оттук. Не приемам, че репликите бяха реплики. Не бих се възползвал от правото си на дуплика, ако не трябваше да изясним все пак нещо. Към господин Минчев. Аз говоря за правен вакуум при злоупотребата с процедурата „По начина на водене“, а не за конкретния случай, защото злоупотребата с процедурата я правим всички и тя е фрапантна, даже се упражняваме тук в словесна еквилибристика как да кажем на еди-кой си каквото мислим, казвайки го на Вас. Самото упражнение е окей, но злоупотребата не е окей, така че трябва да помислим. И още нещо. Да, беше казано, че имаме право на отговор, това също беше правен вакуум до Четиридесет Ето – отстранихме го заедно. Нямаше преди такава процедура след министър да може да се изказват, да се взима отношение от парламентарни групи. Да направим пак така, да помислим как може да го отстраним. А иначе – към господин Адемов. Да, работили сме с много председатели на Народното събрание, да, Вие пропуснахте Йордан Соколов, бог да го прости, тая много респект и уважение. Беше един страхотен председател на Народното събрание, и всички останали, но не бих искал да сравнявам. На тези млади хора от първия ден на нашата работа и в нашите изказвания – и моите в частност, винаги съм казвал, че трябва да им дадем шанс да се научат. Това е работа, която иска опит, придобиване на знания, иска време извън знанието, което имаме, така че аз смятам, че не е нужно да ги сравняваме. трябва да имаме търпение да се случат нещата, но и те трябва да положат усилия, да видят как е било преди, защо е било и така нататък, и така нататък. Защото, ако се обърнете назад, ще видите, че нашата парламентарна група е била абсолютно последователна в отстояването на правото на опозицията и застанахме зад госпожа Нинова тогава. Да, казусът беше малко по-различен, но беше същият по дух – не можеш да отнемаш думата на…

аз ще бъда кратък. В началото ще прочета няколко имена, които предполагам, че на всеки един от Вас говорят по нещо и затова няма да обяснявам кои са те: Екзарх Антим I, Марко Балабанов, Стефан Стамболов, академик Иван Евстатиев Гешов, Тодор Икономов, Петко Каравелов, Александър Малинов, Петко Славейков, Захари Стоянов. Има и още. Общото между всички тези хора, е, че в един определен период от време от нашата история са били председатели на Народното събрание. Този стол, който е един от най-важните в държавата, задължава. Задължава хората, които стоят там, задължава също и тези, които стоят до него и които в определени моменти го заемат като заместници. Днес ние правим обсъждане на една процедура, която наистина не е приятна, но нека да си припомним всъщност какво се случи и защо ние конкретно от ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепяме тази процедура и защо искаме оставката на Мирослав Иванов. Всички ние видяхме как беше погазен духът, не буквата, а духът на българския закон, защото се направи нещо, което не беше напълно редно, даде се възможност на член на Министерския съвет да говори и обосновава позиция, влизайки в директен разговор с представители на

С други думи, ако ние ще спазваме духа на закона, спазваме го винаги, независимо от това дали е наш човек, или е друг човек. И обратното, ако не го спазваме, не го спазваме. Не може в единия случай в една и съща процедура на практика да спазваме първо духа на закона, а после да спазваме буквата на закона – няма как да стане това нещо, и всеки го знае, без да е юрист. В една част от мотивите, които бяха изложени, защото има мотиви вътре, беше споменато и това, че на мен ми е направена „забележка“. Аз не я оспорвах наистина. Честно казано, даже вече и не мога да си спомня за какво ставаше въпрос по една много проста причина: никой тук не помни „забележките“, тук се помнят делата, даже не се помнят и всички думи. Една огромна част от народните представители, пък да не говорим, включително дори и за хората, които са в ръководния състав на Народното събрание, няма да бъдат запомнени дори и от историята. Ще влязат някъде в нечий архив, в нечии стенографски списъци, които никой няма да чете, освен може би някой, който ще се налага да прави поредната досадна дипломна работа или някаква друга курсова разработка след години, обаче примерът, който се дава тук, остава. Защото много често хората, които ни гледат, не запомнят кой какво говори, а че някой нещо е казал. В конкретния случай миналата седмица беше даден един много лош пример, пример, който аз веднъж коментирах във връзка с казуса, който беше около Костадин Ангелов и неговата „забележка“, която след това отпадна на Председателски съвет. Тогава го направих като изказване вътре в Председателския съвет, сега ще го кажа публично. Има разлика в отношението примерно между, от една страна, демонстрирано от председателя на Народното събрание господин Минчев, моите уважения за начина, по който той ръководи и по който той успокоява страстите, и дори понякога си позволява да си затваря очите пред някои не чак толкова големи нарушения на Правилника, каквито всички ние сме правили, именно спазвайки духа, а не буквата на закона, нещо, което трябва да се адмирира и което заслужава нашите уважения – още веднъж го казвам. Но има разлика между неговия начин, по който се води Народното събрание, и начина, по който се води Народното събрание от Мирослав Иванов, когато той застане там. И това важи само и единствено за него. За нито един от другите заместници не можем да кажем подобно нещо. И то се вижда. Имаше такъв случай, в който имаше пак напрежение, пак заради реплика, повишаване на тон и така нататък. Разбираемо е, можем да го отдадем на лични емоции, можем да го отдадем на липса на опит, макар че тук по-голямата част от хората нямаме опит. И аз нямам опит. Не са чак толкова много хората, които могат да кажат, че имат дълъг, макар и скромен опит. Повечето от нас нямат нито дълъг, нито скромен. Така че от тази гледна точка това е обяснимо и е нормално да се допускат грешки всички грешим. Който не работи, само той не греши. Обаче като има грешка, трябва да се търси и прошка. И когато някой сбърка, е редно да я поиска тази прошка. И предполагам, че тук няма да има човек, който да не я приеме. Включително само преди няколко часа имаше такъв случай, в който леко напрежение предизвика една реплика на председателстващата Росица Кирова, и тя се извини буквално седем – осем минути след това, и всичко приключи. Така щеше да стане и с няколкото от поредните казуси, които ние в момента коментираме, само че там нямаше подобно нещо – там имаше настояване на правота, там имаше търсене на търсене на победа в спор. Тук в Народното събрание победа никой няма да постигне. Мисля, че всички сме на едно мнение по този въпрос. Никой от нас няма да отстъпи, защото просто не сме ние, които решаваме тук победата, решават я българските избиратели. Те са тези, които, като дойдат избори, решават дали сме говорили добре, зле, или за някои е било по-добре, че са си замълчали, а не са се обаждали. От тази гледна точка смятам, че най-доброто решение, което в момента може да има, за да се избегне цялата тази процедура, е Мирослав Иванов сам да отстъпи, за да даде пример, защото е имало и други такива случаи в нашата история, имало е и други такива моменти, в които хора, на които е искана оставката, сами са си я давали. Вярно, може да не го направи – математическата логика подсказва какъв ще бъде резултатът в този случай, само че няма да е добре за българския парламентаризъм или каквото е останало от него, защото всеки един от нас тук представлява българския народ – не своите избиратели, а представлява целокупния български народ. И ако ние говорим за това, че „Съединението прави силата“, както стои отпред на сградата на Народното събрание – какъвто е българският държавен девиз, трябва да се опитваме да даваме пример в тази посока, защото това, което трябва да ни обединява, е единствено и само българският национален интерес. Това, което трябва да ни обединява, е добрият пример, който да се опитваме да даваме, въпреки всичко и въпреки политическите си разделения. В конкретния случай, ако искаме да дадем добър пример, това е начинът. Иначе аз подозирам, че с оглед на случаите досега и наложилата се практика подобни казуси със същия този заместник председател в моментите, в които той води, ще продължават да се случват. Добре известен факт е – който е сбъркал веднъж, ще сбърка и втори път, ако не си направи сам изводите. В конкретния случай виждаме, че такива изводи не са направени. Благодаря.

се решавам да взема отношение по въпроса, защото съм преди всичко преподавател освен лекар, в момента временно участващ в политическия живот на България. Но ми се струва, че една мисъл на Екзюпери е много вярна за днешния ден: „Ние всички сме били деца, но твърде малко от нас си спомнят за това“, казва Екзюпери. И аз съм много наскърбен от господин Чолаков като психолог, който се занимава със здравето на хората и 40 години наблюдава и тяхната психология, че той си позволи тук

и се надявам в кулоарите на парламента да му се извините. Много ми харесаха думите на господин Цонев, за което мога да го поздравя. Но тук, господин Цонев, има един нюанс – дали духа или дъха, ако се сещате за какво Ви говоря, тъй като духът на парламентаризма много често е нарушаван в тази зала и аз съм бил свидетел на това, и цялата ми парламентарна група през последните пет години. Но това е част, както Вие казвате, от парламентаризма. Въпросът е да не се накланя балансът прекалено в една или в друга посока. И тъй като целият този спор е до голяма степен… Господин Минчев много точно определи, ако говорим като юристи, какви са аргументите, които не позволяват сериозно от юридическа гледна точка да се иска оставката на Иванов. И аз мисля, че те са доста добре аргументирани и никой не изказа някакви срещу тях аргументи. Дори и Вие! Дори и колегите след Вас. Искам само да се обърна към моя приятел Хасан Адемов: защо пропуснахте Благовест Сендов? Той не беше ли достоен председател на парламента? Всеки председател на парламента е достоен, но ако се върнем към всичко това, което говореше господин Чолаков, понеже той се опита да представи мотивите. Господин Чолаков, Вие не сте били тук в последните четири години. Сега сте тук, поздравявам Ви за това, лично, разбира се. Но ние си спомняме не само този случай, за който тук председателят на Народното събрание каза, че знаем детайлите по него и те са различни от случая, който се цитира от Вас. Ние си спомняме много случаи,

през трибуната. Но много Ви моля, за да не бъдем, както каза господин Костадинов, дълги, а пък той се изказва седем минути. Не знам колко минути аз съм говорил вече и дали не съм го прескочил? За да не бъдем толкова обстоятелствени около този много дребнаво поставен въпрос. Аз съм приятно изненадан точно от господин Иванов – точно от него, от начина, по който – той е попадал тук в такива словесни престрелки, които са характерни за парламента, не можем да избягаме от тях, се е мъчил да запази спокойствие. Да Ви припомня ли, господин Чолаков, че един от Вашите колеги му занесе по най-пренебрежителния начин една опаковка лекарства? Спомняте ли си го това? Той си го спомня. Няма да споменавам името на колегата от парламента, което беше страшно неуважително. Така че нека да оставим господин Мирослав Иванов да си върши работата, която има оценка от председателя на Народното събрание, и аз вярвам, че тази оценка е обективна, и да продължим своята сериозна работа, тъй като тук двама парламентаристи говорят за смисъла на парламента. Смисълът на парламента не е в тези операции по свалянето на председателя или заместник-председателя – това са лостове в играта между управляващи и опозиция. Имаме много по-важни задачи. На господин Костадинов искам да кажа: Вие споменахте тук свети имена. Но дайте си оценка като председател на парламентарна група, че в момента България изживява изключително тежък и геополитически, и геоикономически момент. Много тежък момент! И нашият парламент е призван да изпълни своята достойна роля. Тя не е в това да се сваля или вдига някой от ръководството на Народното събрание. Никой от тях… И днес имаше случай тук и ние можехме да поискаме оставката веднага. „Гледайте си работата“ – колежката съвсем спонтанно го каза. Не вярвам да е имало някакъв лош умисъл в това. Нека да бъдем малко по-широкоскроени и да си спомним отново думите на Екзюпери. Благодаря Ви, господин Председател.

Благодаря, господин Председател. Колеги, извинявайте, че досаждам. Правя го само с една цел – да изведем онова, от което имаме нужда духът на парламентаризма да се върне, да се утвърди и така нататък, и затова ще използвам изказването на професор Михайлов, щях и аз да кажа друго име и ризите щяха да станат две. Професоре, когато говорите за дух и дъх, малко слизаме под нивото, което бихме искали да е вижте, през всичкото това време, Професоре, има една тенденция и аз съм я забелязал повече от 25 години – дойдат ли тук тези, които избираме, в тази кошарка, водещият, който и да е той – от всички партии – 25 години го гледам, започва да прави някакви реверанси към тях. Обратното е, колеги. Поводът за искане на оставката беше пак същият. Става тук вицепремиерът, говори някакви работи, заяжда се, тонът му е абсолютно неуважителен, между другото, и не за пръв път. Вместо Вие да му направите забележка – впрочем единственият председател, когото съм виждал да прави бележка на министър, е сегашният председател. Мога да кажа и точно кога беше, каза на премиера да си седне. Имахме спор с него – помните ли, господин Минчев? Каза: „Господин Премиер, ще имате възможност, седнете.“ Тези, които ги избираме тук, нямат предимство пред нас, колеги. Те идват тук да отговарят. Народният представител има предимство. Това исках, господин Михайлов, да Ви кажа, че това е същественото и винаги поражда спорове, и винаги поражда скандали. Идват тук – ще имат уважителен тон, а за това ще съблюдавате Вие. Няма да имат никакво предимство пред никой народен представител, защото това е парламентаризмът. Професор Михайлов, във Вашето изказване три пъти споменахте името ми. Забелязвам една фиксация у Вас – всеки път, когато стана да говоря и да правя изказване, Вие правите реплика. И понеже Вие сте сериозен и отговорен човек, приемам, че това е знак за уважение към мен и Ви благодаря за което. Всеки път, в който Вие ми правите реплика, аз се чувствам поласкан. Благодаря Ви още веднъж. Господин Цонев много правилно Ви обърна внимание за това, което се случи. Председателката на нашата парламентарна група, която е най-голямата опозиционна група, беше обидена. Беше обидена и Вие всички И ние искаме извинение. Извинението може да настъпи по два начина – или като гласуване освобождаването на господин Мирослав Иванов, или като дойде господин Иванов тук и се извини. Давам Ви шанс. Това, което Вие казахте за моето изказване. Господин Михайлов, не съм правил персонални оценки на господин Иванов. Аз направих политическа квалификация на поведение на заместник-председател, което беше потвърдено многократно в изказванията на моите колеги, които говориха след мен. Никой на този стол няма право да се държи с нас като началник. Не може и това всички го знаем. Този пост предполага смирение, а не удряне по масата, раздаване на присъди, налагане на санкции и така нататък. Господин Иванов не засвидетелства уважение – неколкократно, към членове на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и ние обръщаме внимание върху това системно според нас поведение. Така че

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Михайлов, прав сте и Вие, и господин Цонев, говорейки за дух и за парламентаризъм, за слово. Но парламентаризъм, уважаеми колеги, това е ред преди всичко. Този дух, словото, следва да почиват на правила, писани правила на Закона, на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Не на обичаи, когато те не са имплементирани в тези правила, в Закона. А духът на парламентаризма следва да е овладян не само от председателя на Народното събрание и от неговите заместници, а от всеки един от нас, народните представители, които да не злоупотребяват и с буквата, и с духа на Правилника. Защото духът на парламентаризма е залегнал именно в този закон, в Правилника и в Конституцията, и когато народен представител злоупотребява с буквата на Закона, той издевателства и над духа на парламентаризма. Тогава председателят – в случая господин Иванов, бранейки и буквата, и духа на парламентаризма и на Правилника, упражнява своите правомощия. Всъщност, четейки мотивите на искането за предсрочно освобождаване, се

Тук са цитирани три дати, уж три нарушения – 15 април, 1 март и 13 май. Като, забележете, за 13 май няма нарушения. Там е описано в мотивите – трайна практика. Била нарушена трайната практика. Бях свидетел на тази трайна практика на управлението на ГЕРБ, когато те председателстваха парламента, и бога ми, не искам тази трайна практика да се връща тук в това Народно събрание. Затова в края на репликата, макар и в тази процедура, се обръщам и към господин Иванов, и към останалите председатели, към председателя на парламента, ако искате да изпълните това, за което сте призвани, именно да браните духа

Доктор Михайлов, имате право на дуплика. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги, уважаеми репликиращи! Неслучайно казах това това сравнение, господин Цонев. Вие преди малко си позволихте да говорите за кошарка. Това са най-достойните места тук в парламента. Това са хората, които сме избрали оперативно да ръководят държавата. Те са били наши колеги допреди миг. Как ще ги наричаме, че са в кошарка?! Нали ме разбирате? Освен това проверих стенограмата. Заместник-председателят на Народното събрание не е изрекъл нито една обидна дума спрямо председателя на най-голямата опозиционна парламентарна група. Но нека да припомня, с цялото ми уважение госпожа Атанасова, с какви обидни думи тя се обръщаше към колеги от парламентарната зала тук. Не съм адвокат на министър-председателя, но да кажете на някой, че не може да говори български?! Да не се връщам за спомените си назад тук преди време. (Шум и реплики.) Моля Ви се, това е толкова недостойно, нали казахте нещо за нивото в парламента, от „Продължаваме Промяната“.) Не бива да си го позволява! Вие си го позволявате системно и към най-голямата управляваща част на парламентарната коалиция, и към колегите си от БСП, и искате в същото време Вашият колега Чолаков да сподели пред цялата зала, че Вие лично сте обидена. А те как да се чувстват? Това е част от парламентарния живот. Нищо не се е случило сериозно и не виждам какво може да произтече от този дебат, той да продължи и още два часа. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Благодаря Ви, Докторе. Следващият записан за изказване е Искрен Митев. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Михайлов каза, че нищо сериозно не се е случило. Не съм съгласен с това. Днес обсъждаме молбата за оставката на господин Мирослав Иванов, но всъщност обсъждаме нещо друго. Обсъждаме, че има едни хора в Народното събрание, които си мислят, че са по равни сред равните и казват, че заглушаваме опозицията. Заглушаваме ли опозицията? Нека да видим данните. Един милион думи са казани от тази трибуна само до март месец. Четири пъти се е качил броят на процедурите – 40 процедури в един ден. От тази трибуна Вие сте казали общо взето два пъти „Война и мир“, и ако това е заглушаване на опозицията?! А слушаме ли Ви? Повече от 15 законопроекта на опозицията са приети. Това е нещо, което никога нямаше да се случи по времето на ГЕРБ. Превишил ли е Мирослав Иванов правомощията си? Нека припомним събитията от 13 май. Ръководителят на най-голямата парламентарна опозиционна група вдига картата си с ясното съзнание, че ще наруши Правилника. Излиза и нарушава Правилника. През това време господин Иванов, чиято работа е да пази Правилника, да гледа за реда в залата и да има справедливост, търпи, прави няколко забележки и в крайна сметка прави немислимото – взима смелото решение да отнеме думата на госпожа Атанасова. Но скъпа опозиция и скъпа госпожо Атанасова,

да има равноправие и да има справедливост и никой да не е по-равен от равните. Благодаря. (Ръкопляскания Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Митев, никой не ни е отнел думата. Щом сме в този парламент, ние имаме думата. И не само, дори да сме извън парламента, всеки в България има право на дума, не само управляващите. Понеже това го казвате според мен, без да влагате особен смисъл в думите си, това говори за инстинкт. Тук изобщо даже не е към Вас насочено това изказване само. Взимам го като повод. Това е инстинкт, който е много опасен, симптом, който е много опасен – щом ние сме избрани, за да въздадем справедливост, свобода, мир, любов и всички други неща, никой няма право да говори и никой няма право да протестира. Иначе ще му сложим и желязна врата, даже и решетка на прозорците, защото ние сме дошли тук да въздадем всичко най-хубаво. Вие може да имате добри намерения. С добри намерения са дошли и Ленин, и Пол Пот най-вероятно. Не казвам, че сте нито Ленин, нито Пол Пот. Не си позволявайте да казвате тук на когото и да било, че някой му е отнел думата. Българските граждани са ни пратили всички нас тук, за да защитаваме техните интереси, и всеки го прави според силите си. Това, че са взимани процедури, че опозицията е говорила два пъти повече от управляващите – това говори, че опозицията е по активна от управляващите. Това е изводът на Вашите данни не знам какво лошо има в това? Това е работата на опозицията – да бъде активна. Ако искате, Вие да сте говорили два пъти повече, посъветвайте и Вашите колеги от Вашата парламентарната група, защото Вие сте активен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

Направих си труда да отворя сайта на Народното събрание. От началото на тази легислатура има приети 37 закона. Тоест по Вашите данни опозицията е приела повече от почти половината от работата на това Народно събрание за шест месеца.

за какво си говорим – за оставка и спазване на Правилника. Говорим за процедури, колко процедури, колко време е казано. Процедурите се вземат, когато Правилникът не е спазван. Имали сме спорове с господин Минчев или с господин Иванов, с който и да е водещ на Събранието в даден момент. Нека те кажат колко от тези процедури не са били по реда и колко не са били правилни, или са били оспорени от тях. Това личи и по начина по колко от тях те са вземали отношение след тях, каквото е по Правилник. Могат да вземат след всяка една процедура по две минути отношение. говорейки си за конкретния случай, за възможността за отговор на изказване на член на Министерския съвет, да, то вече е уредено в Правилника, да, това беше една от промените в последната година, която се направи в Правилника, и те са за две минути, не за пет минути.

председателстващ на Народното събрание, беше да не се дава лично обяснение, докато не се запознае председателстващият със стенограмата. Днес се показа, че около пет минути отнема запознаването с експресната стенограма дали има по-обиден тон или не. Въпросният водещ на Събранието се извини веднага, след като се запозна. Практиката, която беше наложена, и аз се сещам за два конкретни случая, когато се чака няколко дни, за да се даде лично обяснение, и то се потвърди, че има обида. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) И това също е проблем, и е проблем на воденето, и е проблем на парламентаризма. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги репликиращи! Господин Гаджев, важното в този дебат всъщност – беше ли прав господин Мирослав Иванов да отнеме думата на човек, който злоупотребява, и отговорът е да. От друга страна, искате ли да има специално отношение към членове на Вашата партия? Искате. Редно ли е? Не е редно. И това е важното, господин Гаджев. Това са 15 предложения, прав сте, така е. По времето на ГЕРБ никой нямаше право да говори и да взема думата – нито журналистите, нито протестите, а железните врати ги поставихте много отдавна Вие с Вашите действия. Благодаря. Следващият записан е госпожа Мирослава Петрова. Заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Както виждаме и както видяхме, и както знаем, тук думата на опозицията се лее лее се заедно с пропагандата, заедно с опитите за артистични изяви, спектакли, безвкусни паралели, фалшиви данни и факти, манипулации, а и често като най-прозаична амбулантна търговия. „Търговци, сър!“, както наскоро каза колегата Христо Петров в Комисията по културата – търгуват с всичко: с история, с култура, с музика, с националните интереси. (Викове от ГЕРБ-СДС: „Ооо!“) С ценностите – с най-съкровените ценности, които българското общество носи в сърцето си, търгуват с тях и гледат там да го ударят. Но и това ще мине! Повествованието, което чухме и изигра ролята на мотиви, за жалост, напълно несъстоятелни, беше беше опит даже за безвкусна интрига, което, честно казано, мен мъничко допълнително ме изненада в, простете ми, невпечатляваща стилистика и престорен патос, изключително излязъл от мода. Не ме впечатли, не ме убеди! За разлика от повече от коректното изказване на господин Минчев – председател на Народното събрание, аргументирано, почтено, коректно, силно мотивирано, което в един почтен свят би трябвало да убеди и Вас. В един почтен свят! С други думи, тук опозицията не страда, че няма думата. Чисто по човешки страда, че няма власт. И слава богу, чието име – името Му, за щяло и нещяло споменавате, а знаете, че не бива и знаете защо. Благодаря Ви. Благодаря на госпожа Петрова. Има ли реплики? Преди да дам думата на следващия, който е записан, искам да Ви предупредя, че списъкът толкова набъбна, че до 14,00 ч. няма да успеем. Сега ли искате процедурата? Заповядайте.

за удължаване на работното време до изчерпване на настоящата точка. Моля, процедура на гласуване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на „Демократична България“ няма да подкрепим така направеното предложение, но бих искал да обясня защо. В тази дискусия обсъждаме два предмета. Единият предмет са парламентарните стандарти, по които ние работим. Другият предмет е Мирослав Иванов. Ще кажа няколко думи и по двата предмета. Първо, по стандартите. Стана дума за духа и за текста на закона. Тази институция е особена институция. Тя има в себе си много парадокси. Някои от тях ще изброя тук. Трябва да се обединяваме Събрание сме, „Обединението прави силата!“ Същевременно сме партии, тоест сме отделни и трябва да се разделяме и да се борим едни с други, и тази динамика винаги ще се отразява на зверилницата, в която от време на време се превръща тази иначе достойна зала. Тук живее Конституцията, тя тук е съставена, тук се прилага, тук се прилагат и конституционните конвенции. Впрочем не просто

това също е част от цялостната традиция и балансът на отношенията в нашия конституционен модел – достъпът на гражданите и как той изглежда. Тук, в тази зала, ние трябва да приемаме законите и от гледна точка на тази дейност, за което се изисква много стриктно прилагане на процедурата. Защото трябва, както ние юристите казваме, едни много сложни фактически състави на поредица от действия да бъдат изпълнени, но това е и мястото на националния политически дебат. Следователно тук трябва да има много по-различна възможност за политическо дебатиране и за борба на мнения. Парламентът съществува на базата на мнозинство и въпреки това според мен парламентът в много голяма степен съществува заради опозицията. Парламентът съществува заради опозицията, защото всъщност, ако просто трябваше едно мнозинство да взима някакви решения, много по-удобно щеше да бъде то да се затваря някъде другаде ако не беше като нашето мнозинство, може би дори бързо щеше да върши законодателната работа на държавата. Обаче цялата логика на съществуване на парламента, цялата сложност на процедурите, всички възможности за тяхното бавене, възпрепятстване по един или друг ред всъщност обслужва възможността тези, които нямат мнозинство, въпреки това да бъдат чути, включително понякога налагайки се Други парламентарни традиции познават института на филибустера например. Той се базира на едно правило, че на депутат не може да се отнема отнема изобщо, няма ограничения във времето. Не е нашата традиция това и аз не смятам, че ние трябва да тръгнем към нея, но логиката на съществуване на този институт е важна, за да оценим това, което обсъждаме тук. Аз приемам, че колегите от ГЕРБ основателно поставят темата, която стои пред нас. Темата за това в крайна сметка при какви условия може да се отнема думата, особено на председател на парламентарна група, е важна тема и си заслужава тя много внимателно да бъде обсъдена. ние наистина да поддържаме и сега да дадем поддръжка на тази традиция, наистина що се отнася до председателите на групи, особено що се отнася до опозицията тук не пледирам за себе си, така да е ясно, че не бива да им се отнема думата, защото не стои добре това от гледна точка на здравината на националния дебат. И нещо друго, което може би си заслужава да обсъдим, е процедурата, която стана, в смисъл, в нея се случи спор – блицконтрола. Това е сравнително нововъведение в нашата парламентарна практика и може би така е необходимо да огледаме как се прилага. Може би една по-голяма диалогичност е необходима, защото ние виждаме поредица ситуации, в които процедурната рамка, която е дадена, всъщност не обслужва живота на дебата, който се случва в залата – и министрите искат да вземат думата, и парламентарните групи искат да им отговарят. това показва необходимост да се придвижим може би още една крачка към тези забележителни спортни състезания, които сме виждали в Британския парламент, които са много по-диалогични и много по-непосредствени. Може би наистина трябва да помислим за това, защото всъщност целият проблем възникна не от характера на Мирослав Иванов, а от характера на тази процедура и спазвайки я твърде стриктно, тя влезе в конфликт с политическата логика на това, което се случваше в залата – необходимостта определени, важни политически аргументи от страна на управляващите и от страна на опозицията да се срещнат, и тази среща нямаше как да се случи другаде – през медиите, нейното място е тук, на първо място. От тази гледна точка наистина има място да се поогледа още малко, допълнително специално този парламентарен формат – хайде, така ще го нарека. В този смисъл, моите уважения към заострянето на вниманието ми към това, че парламентът съществува заради опозицията, и на председателите на парламентарни групи наистина трябва да се дава доста по-съществена възможност да участват в дебата. ГЕРБ са добра опозиция. Тук ще премина към втората точка, в която бих искал да кажа добри неща. Ще започна от госпожа Атанасова. Тя е динамична, има енергия, за която често пъти може да и завиди човек, активна е, води си групата много добре и от тази гледна точка ние нямаме никакъв интерес, България няма никакъв интерес това нещо да се натъква на излишни процедурни спънки. Просто трябва да имаме аргументите да отговаряме и съм сигурен, че ще можем да го правим. Но нека да кажа добри думи и за втория предмет. Извинявам се, Миро, че така се изразявам. Господин Чолаков каза две неща днес, които ми направиха впечатление. В предишната точка каза, че хората нямали значение, що се отнася до това кой оглавява регулатори – законът е достатъчен, даже няма нужда да им знаем имената. Днес се фокусира и произнесе думата „характер“, що се отнася до заместник-председателя на Народното събрание. Аз съм пó съгласен с втората гледна точка. Хората имат огромно значение, особено когато става дума за хора, които заемат такива позиции. От тази гледна точка ние от „Демократична България“ и аз лично с радост ще гласуваме доверие на Миро Иванов да продължи своята работа. Защото аз харесвам неговия характер. Той е задълбочен, той държи на спазването на правилата и това му носи такива главоболия, каквито виждаме. Аз виждам в него огромно желание да си върши работата и да я върши добре. Виждам и нещо друго в работата си с него, което много ми харесва – способност да му стане неудобно, когато от мнозинството правим Всяко мнозинство прави глупости и ние правим глупости, но неговата способност да изпитва неудобство към това е нещо, което особено ме привлича в него. Аз смятам, че той има характера да бъде заместник-председател на Народното събрание и да бъде част от най-добрите усилия, които всички ние полагаме тук. Затова мисля, и говоря от името на нашата парламентарна група, с радост ще му гласуваме доверие, не просто ще проявим коалиционна лоялност да не подкрепим опозицията, а именно за него да гласуваме, за да продължи да върши тази работа. И нещо друго искам да кажа. Много се говори тук за младите, за старите. Да, една от великите ценности на демокрацията е, че тя съдържа в себе си възможност за предаване на щафетата между различни генерации без особен конфликт. Това е проблем на българската демокрация, на българската политическа система в момента. Ние някак си не успяваме да се предава щафетата. Едни и същи хора стоят до безкрай на терен, държат целия политически процес като заложници на своята собствена съдба, не се сещат, че може би трябва да освободят политическия процес от себе си, за да може той да продължи напред. Тук в момента това, което се случва в този парламент, е, че има много нови хора. Част от тях имат потенциала наистина да бъдат нова генерация в българската политика, аз не се причислявам към тях. Но това трябва да се случи и в този смисъл всички ние мисля, че имаме интерес да бъдем малко повече с разбиране и с желание да инвестираме в тях, включително и собственото си търпение, а не толкова да се посвещаваме на това да отбраняваме една затворена страница в българската история, защото е затворена и няма как да се върнем към нея. Време е да продължим напред, колеги! И време е да приемем, че, да, ще има нови поколения – те ще се учат, те, така да се каже, ще минават през предизвикателства и уроци, които ние по един или друг начин сме минали по свой начин, и е хубаво това за българската демокрация, и е здравословно. Така че, господин Иванов, продължавайте да си вършите работата! Благодаря Ви за усилията и ще Ви подкрепим! Ще Ви гласуваме доверие. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, ние не сме против хората, ние сме против подхода. И в този случай сме поискали тази оставка заради подхода, който беше приложен на няколко пъти, не само в последния случай, и е добре, че го има този дебат, защото този подход не се случва само в залата. Този подход например, резултат от него е и тази решетка, за която и Вие говорите. Ние вчера разбрахме, че има решетка. Че ние сме разбрали, не е голям проблем, защото, дето се вика, може би нямате ангажимент нас да ни информирате за такива неща, но Вие самият сте били изненадан вчера и сега искате Председателският съвет да отмени това решение. Аз не мисля, че трябва да има Председателски съвет. Просто тази врата, която, между другото, е надупчила този паметник на културата, защото по най-вандалския и безумен начин е монтирана тази решетка отвън, и между другото, това е следствие на параноя. То няма никаква причина, няма никакъв смисъл от тази решетка, да Ви го кажа. Понеже сте си създали едно конспиративно мислене, в което ГЕРБ… Представям си какви мисли са минали на Бойко Рашков и на друга група конспиратори, че ще дойдем, ще атакуваме. Тук по-възрастните колеги, включително и аз се причислявам в тази група, помним как се е влизало в този парламент. 1997 г. се влезе през задния вход, не през парадния, така че ако ще слагате решетки, сложете ги на задния, сложете и на прозорците и тогава всички ще бъдем зад решетките, както всички Вие обещавахте многократно през последните месеци. Затова, призовавам Ви – и господин Иванов, защото говорихте разумно във Вашето изказване, поемете Вие инициативата без Председателски съвет. Не виждам кой ще излезе на Председателския съвет и ще каже: тази решетка много добре седи в този парламент, дайте да я оставим. Просто я махнете. Обръщаме се към председателя господин Минчев: махнете, както казваше Рейгън на Горбачов: „Господин Горбачов, бутнете тази стена“, просто бутнете тази решетка. Никой няма да Ви нападне. Ще има протести, не се притеснявайте,

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми господин Председателстващ! Господин Иванов, репликата ми не е толкова да влизам в спор с Вас, колкото да подсиля това, което казахте, и една такава асоциация възникна в мен може би от снощната футболна среща. Представете си, че господин Мирослав Иванов е съдия на футболен мач. Аз съм сигурен, че така както той добре е изучил

да речем, на финала на Шампионска лига. Как ще свири този мач? Много лесно. Защо? Защото футболистите са дисциплинирани, знаят какво се иска от тях, спазват реда, спазват правилата. Те самите искат да играят футбол, така че неговата задача ще бъде много лесна. Но представете си сега, че господин Иванов свири футболната среща, случайно се сещам, „Светкавица“ – Вълчи дол, и „Ураган“ – Суворово. Какво става там? Там се играе трудно – аз съм свирил такъв мач. Там се играе трудно! Защо? Защото футболистите не са на нивото на Шампионска лига. Там съдията трябва да участва много активно. И като участва активно, той винаги е под ударите, чуди се кого да овладее – публиката ли, отборите ли, и винаги има някакъв проблем. Така че в такива случаи съдията трябва да вземе кардинални решения според ситуацията. Същото е направил и господин Иванов, убеден съм в неговата правота. Убеден съм, защото съм наблюдавал случаите, в които той е замествал председателя на Събранието, как той води Събранието и съм се възхищавал от дисциплината, която въдворява. Радетел съм за дисциплината, може би затова ще

Господин Биков, аз точно така и Ви разбрах, че поставяте въпроса за подхода. И затова първата част на моето изложение беше свързана изобщо с институтите, чрез които боравим ние тук. Правото на изказване на депутати, особено на председателите на парламентарна група, и тази процедура за блицконтрола. Аз мисля, че немалка част от напрежението, което изби в в тази ситуация, беше заради факта, че тази процедура не е достатъчно добре пригодена към политическите необходимости – такава, каквато имаме. Няма възможност за достатъчно бърза диалогичност между министрите и опозицията, а такава необходимост в една демокрация има

състав на Народното събрание и да минем малко по-нататък в разбирането си за това как е добре да се води дебатът и да текат процедурите тук. Що се отнася до решетката. Аз държа на това, което казах. Искам да го обсъдим на Председателски съвет. Може да има някакви съображения, може да има някакви аргументи, да ги изясним. Иначе аз лично съм приел, че като се занимавам с политика, ако гражданите искат да ни набият, ще ни набият и решетките могат да направят нещата само по-зле. Единственият начин е да не даваш мотиви за това и от тази гледна точка също не виждам особен смисъл в подобни съоръжения, никога не съм виждал. Затова искам внимателно да обсъдим съображенията, каквито е имало, защото мисля, че този тип неща трябва Председателски съвет да ги обсъжда. Пак казвам, и архитектурата на тази сграда е част от конституционната динамика в страната в страната и затова трябва да се подхожда с много внимание към нея. Благодаря Ви.

Да, съдията по принцип трябва да спазва стриктно Правилника, но истински добрите съдии са тези, които успяват да усетят кога и в какви ситуации могат да пуснат и малко по-свободна игра, така че да не се накъсва самата игра и да се види истинската красота на тази игра. Сега се връщаме на конкретната тема и парламента и как това е обвързано с воденето на заседания. Лесна ли е тази позиция отзад? Не, не е лесна. Всеки ли може да я прави? Предполагам, че не. Не искам да влизам в личните качества на господин Иванов. Естествено, той си има своите такива, не съм му аз съдник, но факт ли е, че когато господин Иванов на няколко пъти, не искам да влизам обаче в точната конкретика за Правилника, защото тук изобщо не говорим за точната буква на Правилника, тук говорим наистина за някакъв дух, и е факт, че господин Иванов – ето, гледам Ви в очите и казвам, че няколко пъти се случва така, че аз оставам с впечатлението, че Вие просто изпускате нещата от контрол. Ние сме някакви хора, които сме излишни в тази зала, и това ни обижда. Обида ли е да прекъснете председател на парламентарна група, еле пък тя опозиционна? Обида е. Лична обида ли е? Не, не е лична обида, само че нашите избиратели – тези 20% и колкото са гласували за нас, 600 хиляди души и повече, искат да чуят председателя на тази парламентарна група. Те не Ви харесват, нали, те харесват тази група, искат да чуят какво ще им кажем.

Какво се случи, каква е аналогията? Господин Главчев си подаде оставката. Дали му е било приятно? Не, не му е било приятно. Но тук идва въпросът за отговорността. Лошото е, че от изказванията и на Вашите колеги, господин Иванов, оставам с впечатлението, че Вие все още живеете с чувството за безгрижност, насложихте едно усещане, че когато сте Промяната, може да си правите всичко както и по какъвто си начин искате, но не, не е вярно и аз няколко пъти от тази трибуна съм Ви го казвал. Ще го разберете. Може да не е днес, но ще го разберете. Защото, когато си на тази позиция, когато си дошъл със заявката за правилните хора, за „А отбора“, подготвените хора и така нататък, да не изброявам всичките епитети, нямаш право на грешки или поне когато направиш грешка, трябва да имаш някакво чувство, някаква задна скорост. Вие, колеги, я нямате тази задна скорост. И понеже не искам аз да съм автор на това изречение – това господин Биков пръв го каза, естествено, затова че просто Вие нямате задна скорост. Вие просто просто се чувствате безгрешни, безнаказани и това, че като си Промяната, това някак си всичко ти дава, едни отворени врати и може да си минавате през тях. Но истината е, че каквото Ви е отношението към опозицията, такова Ви е отношението и към всичките групи хора, които недоволстват по една или друга причина в обществото. На едни им показахте вратата, на другите сега се опитвате едва ли не да внушите, че ГЕРБ е организирал протести… Колеги, недейте да късате с реалността. Реалността е друга. И ако Вие не слезете на земята и не осъзнаете тежестта, която е надвиснала над Вашите плещи, то тази агония ще продължава и няма да свърши добре за Вас. Нашата работа е лесна. Ние ще си използваме всички възможности на Правилника, ще говорим – два пъти, три пъти, ако може, ще говорим повече, това е нашата работа. Нашите избиратели искат да ни чуят и ние ще го правим. Затова сме тук. Господин Иванов, наистина, ако поне малко имате желание да чуете, добронамерен съм. Просто помислете, че някой път все пак трябва да имате повече толеранс. Не трябва да изглеждате като хора, на които някак си опозицията им е излишна в тази зала. Не, не е излишна. Прав беше господин Христо Иванов, че точно демокрацията е родила парламента, за да има опозиция. Ако нямаше опозиция,

Няма проблем тя да се изказва, но да се съобразява с времето. Това, че е председател на парламентарна група, не ѝ дава никакво основание да го надвишава. Това, което казахте за оставката на господин Главчев, всички са наясно, че той я подаде не защото искаше, а защото му казаха от Банкя – господин Борисов, и той я подаде, така че мисля, че сравнението тук въобще не е добре да се влиза в тази посока, защото при Вас се взимат решенията по един начин, при нас се взимат по съвсем различен. Относно безгрешността, за която споменахте, безгрешни няма. Но това, което, между другото, спомена господин Чолаков в неговото изказване относно характера на господин Иванов, когото той не познава – познава го във функцията му на заместник председател на парламента, и каза, че той се държи като началник. Всъщност знаете ли, че господин Иванов например не ползва автомобил и НСО, макар че му се полагат като заместник председател на Народното събрание? Да, защото привилегиите не го влекат – други хора обичат и ги влекат привилегиите. Така че, когато говорите за някого… Ясно е, че целият акт е политическа димка. Поне показахте опозицията, че работите заедно ГЕРБ, ДПС и ВЪЗРАЖДАНЕ. Това е важно да се види, но аргументите Ви куцат и не са актуални. Благодаря

няма две мнения по този въпрос. Но аз не мога да разбера с какво настървение вече няколко часа нападате един млад човек, един човек, който безспорно има своите качества, и не Ви прави чест с цялата парламентарна мощ да провеждате тази дискусия. Аз бих направил един цитат, който мисля, че ще се впише в пейзажа, който днес имаме в залата, тъй като много от колегите досега цитираха. Гьоте казва, че „младостта е недостатък, който бързо преминава“. Така че нека да бъдем по-мъдри, по-мъдри, по-толерантни и да вървим наистина в сериозната работа, която трябва да върши Народното събрание. Благодаря. Добре, добре, ще бъда коректен следващия път. първият ми укор към Вас е за футболните метафори. Тя по принцип всяка метафора в политиката крие риск – веднъж като я обясниш, после трябва с друга метафора да обясниш първата метафора, и става едно... Но специално на тези управляващи никак не им върви с футболните метафори. Помните, така започна и този кабинет – за някакви А отбори се говореше. Видяхме ги А отборите – социологията ги показва днес, вчера, онзиден. Но нещо много важно има във Вашето изказване, точно което искам да репликирам, защото някак обикаляме около темата за личността, не искаме да обидим никого – логично, добре сме възпитани, но в крайна сметка спорът е за личността тук, той не е за институцията. И се цитираше, че Екзюпери… Много цитати се направиха, а аз ще цитирам моята учителка в началното училище – класната. Тя казваше: „Що все на теб бе, Любене, се случва?“ Много важен неин цитат. Това искам да кажа на иначе ужасно симпатичния ми господин заместник-председател Иванов: „Що все на Вас се случи?“ Да ни заподозрете, че за първи път цялата опозиция е единна и специално Ви атакува или специално Ви дразни, ами не е така. Очевидно нещо не е много добре в начина на упражняване на тази функция тук. Очевидно затова е и нашият мотив. Няма някакъв много сложен и политически мотив. Искам да Ви предупредя за един много голям риск: Вие днес ще спечелите. Днес ще бъде поредното тържество на колективната правота на индивидуалното невежество – това е една от характеристиките на демокрацията, но това нещо ще се обърне срещу Вас страхотно, ще видите. видите. Спомнете си за колко неща Ви предупредих в рамките на тези осем месеца – до едно се случиха. Няма да се изтъквам, защото след великолепието ми, второто ми най-важно качество е скромността. Благодаря Ви. Това пролича за пореден път. Господин Ненков, имате право на дуплика. Не знам как разбрахте репликата на последния. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Гуцанов и Ананиев, малко развалихте хубавия диалог според мен с господин Иванов! Аз мисля, че той ме разбра. Не, защото, аз мисля, че господин Дилов всъщност това искаше да подчертае, че Вие може да си направите все пак своята равносметка, може и да не я правите. Сега БСП да ми говори за някаква толерантност, просто е несериозно. Как станахте така изведнъж толкова хрисими? Вие все едно забравихте, че сте били опозиция. Честно да Ви кажа, и приключвам с БСП, щом последните дни усещането ми е, че само БСП са доволни от това управление, аз лично много се притеснявам – честно, заклевам се. Хората ще го оценят. Но вижте, колеги, сега малко по-сериозно. ГЕРБ една година и повече търпи Вашите обиди. Една година търпи всякакви епитети – „крадци“, „убийци“. Вашата госпожа Нинова говореше, че сме убийци, нали така господин Свиленски? (Реплики.) Ние също сме запомнили тези неща – „мафиоти“ и какво ли още не. Само че искам да Ви кажа, че това време приключва – няма да стане така повече. Смисълът на днешния дебат е точно това, че Вие не сте в позицията да ни съдите – не сте. Нито сте безгрешни, нито сте незаменими и бързо излезте от това усещане, колеги. Това е. Благодаря Ви. Колеги, искам да Ви предупредя, че работата стана сериозна – девет човека има записани за изказване. (Шум и реплики.) Следващият, който е записан, е господин Гюров. Заповядайте, господин Гюров. Благодаря, господин Председател. Ще се опитам да съм кратък. Уважаеми колеги, аз в няколко различни изказвания от тази трибуна във времето съм говорил за решенията, за предизвикателствата, към които сме се обръщали и пред които сме се изправяли, за да можем да бъдем в тази зала, да поемем своята отговорност и така, както се казва, да дадем своя принос за развитието на страната. И може би противно на моите очаквания – навярно наивни, тези предизвикателства не намаляват, а се увеличават всеки ден. И затова – малко странно, днес искам да говоря точно за обратното, искам да кажа за ползите, които съм видял аз от този мой кратък и скромен опит в политиката. Личните ползи, те наистина не са много, но ако има такива, една от тях със сигурност е, че това време ме срещна с едни страхотни, млади, интелигентни и безкористни хора, които всеки ден със своите действия и поведение променят представата за политиката в България. А дали политиката в България има нужда от промяна, аз мисля, че тук няма никакво съмнение. Самата дума „политика“ всъщност е обидна. Политик не звучи гордо, за съжаление. Това не го казвам аз, това го казват българските граждани, с които се срещаме и с които говорим – в социалните мрежи всеки един може да види, по улиците и по протестите. И в тази повсеместна липса на доверие в политиката има двама млади хора, които всеки ден се качват на тази много висока трибуна тук и пред погледа на прожекторите, на камерите, на хилядите зрители и избиратели се изправят срещу какво? Изправят се срещу жлъч, постоянни нападки и целенасочени провокации точно от тези, които със своите действия години наред рушаха авторитета на тази институция. И когато ние ходим по регионите и разговаряме с гражданите, те ни споделят много неща. Имат и хиляди критики към нас по много теми – повечето основателни, но разговорите винаги завършват по един и същи начин – те ни казват: не се отказвайте, не се отчайвайте. Тези млади интелигентни хора, като господин Иванов, като господин Минчев, те са нашата последна надежда, че българската политика може да придобие един нов и един положителен облик. Затова ние днес ще подкрепим господин Иванов не защото е част от „Продължаваме Промяната“ или от някаква фалшиво разбрана съпричастност, а защото със своите принципи на безпристрастност и справедливост, начинът, по който води заседанията и по който работи тук като колега, е точно обликът, който не ние, а българските граждани – тези, които са избрали да бъдем тук, искат да видят от българските политици и затова ние ще го подкрепим. Благодаря. Благодаря на господин Гюров. Реплики? Не виждам и това е радостно. Следващият записан е господин Костадин Ангелов.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! В началото ще започна с един съвет към Вас. Много често от тази трибуна говорите за материалноправната част на нещата и това ме кара да си мисля, че бъркате залата, в която се намираме, със съдебната зала и то е нормално, защото това го правят юристи. Съветът ми към Вас е да не бъркате тази зала със съдебната зала така, както аз не си позволявам да я бъркам тази зала с операционната зала. Ако си позволя да направя такава грешка, повярвайте ми, нещата ще изглеждат по различен начин в тази зала. Не бих искал да влизам в детайли, свързани с поведението на господин Иванов на 15 април, тези неща са видими в стенограмата на Народното събрание. Тогава Председателският съвет постъпи мъдро и отмени наложената ми от Вас несправедливо забележка. Да, тогава справедливостта възтържествува, само че аз ще завърша това изказване – нямах намерение да го правя, но от чисто човешка гледна точка ще си позволя да Ви дам един човешки съвет, господин Иванов. Аз съм работил в четири народни събрания, виждам съм много парламентарни тактики и схватки. Годините ми, образованието, възпитанието, професията са ме научили на толерантност към моите опоненти. Много пъти съм бил обект на физическа и психическа заплаха от пациенти, но това по никакъв начин не ми е пречило да се боря за техния живот и да побеждавам смъртта.

Не виждам. Следващият за изказване е господин Сабрутев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Моето изказване е в подкрепа на заместник председателя на Народното събрание – господин Мирослав Иванов. С настоящото не просто ще изкажа своята подкрепа към него, но искам да изразя и своята благодарност. Благодарност, защото връща парламентаризма

Не приемам аргументите на ГЕРБ, с които искат оставката на господин Иванов. Проблемът не е в господин Иванов и в неговия начин на водене на заседанията, той е безупречен. Проблемът е в ГЕРБ, проблемът е, че дълги години ГЕРБ бяха превзели високата трибуна в държавата. Проблемът е, че с процедурни хватки бламират работата на парламента, превръщайки го в цирк. А проблемът на ГЕРБ сега е, че това време свърши. Парламентаризмът се завърна и ще Ви се наложи да го приемете. Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Сабрутев, не съм съгласен с Вас. Вие забравихте да кажете срещу какво няма да имаме толерантност. Благодаря.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Вие да нямате драматург на служба във Вашата парламентарна група, който пише репликите? Господин Председателстващ, ако трябваше да доведе днешният разговор до гротеска, щях да Ви предложа около трибуната да се монтира една метална решетка с врата, снабдена с електромагнитна ключалка, да се отваря от Вашето място

Уважаеми колеги, в световната парламентарна практика е имало всякакви сцени в парламента – от размяната на остри реплики от място в британския парламент, има няколко парламента с по един хубав бой, за съжаление, има случай на застрелян парламентарист, вероятно най-куриозният случай е за един парламентарист, който прегризва кабела на микрофона, за да не може да говори неговият опонент. В момента няма да обсъждаме магнитута на напрежението в тази зала, ще обсъждаме друго. И да, господин Минчев, уважаеми господин Председател, слушах Ви внимателно. Може и аргументите Ви да са изрядни от формална гледна точка, но днес не сме в съдебна зала, най-малкото нито аз съм ищец, нито Вие ответник. Не дай боже, някой да се мисли за прокурор. И, господин Иванов, не съм съгласен с господин Дилов. Дебатът не е за Вашата персона по никакъв начин, освен аргумента, че не Ви познаваме. Ние познаваме политическото Ви поведение, като личност не Ви познаваме и Ви дължим уважение. Дебатът е за друго. Той е за смисъла защо сме в тази зала. Защото, ако някой има в главата си патологията, че смисълът на присъствието на една парламентарна група е да смачка другата, бърка. Човекът, който стои горе, има трудната задача от присъствието ни тук да поражда смисъл. И тук ще вкарам едно клише, което е вярно. Ако запушите устата на един, Вие запушвате устата на няколко хиляди души, които са гласували за него. По-трудната задача е как да намерим смисъл, как да намерим баланс между различните искания, виждания, позиции, цели на хората в тази зала. Да, защото зад тях стоят български граждани, и едва ли пътят за развитие на българското общество е една трета от него да унижи една четвърт от него. От това няма да произлезе нищо. Нищо! И ако ние посредством тази процедура повдигаме темата, това е заради една опасна тенденция. Това, че господин Иванов е отнел думата на опозицията, е лошо. Това не е най-лошото обаче. Утре тук по силата на някакво колективно безумие може да се окаже някой в невинния случай, на който детската му мечта е била да е коректор или главен редактор в малък вестник. Това не е най-страшното. Утре някой може да се окаже човек, който е мечтал да бъде върховен цензор на император, или не дай боже, чакръкчия на инквизицията, защото и това може да се случи. И няма никакво значение какъв ще е формалният резултат от днешната процедура, никакво значение няма, защото основната ѝ цел е да има педагогически и терапевтичен ефект. Ще Ви обясня. Педагогически, защото ще разберем една голяма част от колегите, няма да коментирам нови или стари, възрастта нито е порок, нито е предимство, с какво се занимаваме и какъв е дълбокият смисъл, който не е принципно записан в Правилника. А терапевтичен по друга причина. Тук имаме няколко уважавани лекари, нека да ми кажат как се казва това състояние, когато човек иска да чува само собствения си глас и ничий друг. Това вероятно е някаква дълбока персонална патология. И понеже, професор Ангелов, тук не е лекарски кабинет, персонални патологии няма да лекуваме, ние трябва да лекуваме политическите патологии, и това е смисълът от днешната процедура.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дончев, искам да извадя една фраза от Вашето изказване – аргументите ни са изрядни от правна гледна точка. Благодаря Ви за това признание, приемаме го. Ние също мислим, че аргументите ни са изрядни от правна гледна точка и също смятаме, че това искане е просто една поредна злоупотреба с процедура от страна на опозицията, по същия начин, по който ние стигнахме дотук поради злоупотреба от страна на опозицията с парламентарната процедура. И то е ясно, че става дума за злоупотреба. Вие го признахте и във Вашето изказване, като завършихте, че няма никакво значение какъв е резултатът от настоящата процедура, защото Вие гоните други цели, а не постигането на процедурната поставена цел. Благодаря Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Дончев, аз също искам да взема една малка част от Вашето изказване, и то е свързано с металните врати. И не бяхте ли, господин Дончев, Вие от ГЕРБ хората, които изградиха преграда между Вас и обществото, хората, които не чуваха гласа нито на репортерите, нито на всеки, който се противопоставяше (шум и реплики), и не е ли Вашата партия известна с това, че един човек е този, който казва какво ще се прави в цялата държава? И освен това не само че издигнахте тези метални врати Вие

Уважаеми колеги, всяка парламентарна процедура, всяко изказване в тази зала е шанс – дали човек да научи нещо, което не знае, дали шанс да опонира на другия, който евентуално не е прав. За тази цел е важно да се слуша какво говори другият, освен това е важно да се разбира какво говори другият.

Следващият записан е Настимир Ананиев за изказване. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Чухме различни доводи защо обсъждаме в момента предложението на опозицията за оставка на заместник-председателя на Народното събрание, но всъщност в някои от тях, между другото, беше казано: трябва ли новите да са като старите? Не, не трябва. Всъщност ако искаме промяна, точно обратното – трябва да има нещо ново и нещо различно. Много от хората, които се изказват, използват политическо говорене, разбира се, но единствено от ГЕРБ чух доста личностни нападки към господин Иванов, което лично не приемам, защото всеки, който е следил внимателно неговото водене, може да види, че той е бил по-строг към коалицията, отколкото към опозицията. Също така мисля, че той е един отговорен, разумен и обективен човек, който всъщност е от лицата на Промяната. Разбираемо е, че статуквото в лицето на ГЕРБ и ДПС, с помощ, разбира се, от ВЪЗРАЖДАНЕ, иска да се изправи срещу едно от лицата на Промяната. Това е съвсем разбираемо. Въпросът е, че бих казал, че по страха ще ги познаете. Едните управляваха със страх, другите управляват региони със страх, а третите си вдигат рейтинга със страх. Въпросът е, че нас не ни е страх, ние на страха няма да се поддадем. И това, което искам да кажа на господин Мирослав Иванов, е, че не е важно кой е срещу теб, важно е кой е до теб. И цялата парламентарна група, и всички коалиционни колеги са до теб, така че смело напред. Благодаря. Има ли реплики на изказването на господин Ананиев? Заповядайте. Благодаря. По принцип не исках да Ви взимам реплика, но нелепото Ви изказване да сравнявате ВЪЗРАЖДАНЕ с ГЕРБ и ДПС просто ме изкара тук. Едно е да

Ще се въздържа от коментар, заповядайте. ГЕРБ си мислят, че са специални и затова гледаме оставката на господин Иванов днес. ВЪЗРАЖДАНЕ си мислят, че са специални и затова госпожа Искра Михайлова си развяваше картата пред лицето на полицията, която се опитва да я озапти. Да, много си приличат. Изглеждат като една партия направо. Благодаря Ви, господин Ананиев, за тази аналогия. Господин Ананиев, имате право на дуплика. Господин Таслаков, използвате за пореден път израза „търкаляте се по коридорите“. Не забравяйте, че когато казвате „търкаляте се по коридорите“, трябва да продължите – бяхте бит, блъскан, с телесна повреда, бяхте обгазен

да, така е – има хора, които искат да използват привилегиите си. Размахват депутатски карти. Така разбират привилегията. Аз и затова преди малко казах, че

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Позволих си да направя процедура в началото на заседанието, защото знаех какво ще се случи с дебата. Когато няма мотиви, когато няма предложение за решение, няма и дебат по същество. Тук си говорихме за парламентаризма, за това как трябва да протича ежедневието ни, стигнахме до металните врати, върнахме се до кой ги е сложил в Партийния дом. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Аз с интерес научих, че това била Цвета Караянчева, не знаех. И какви ли не други неща. А по съществото на това, което е внесено, никой нищо не казва – нито за системните нарушения на господин Иванов, нито за повторяемостта на нарушенията. А то става ясно, между другото, от самия проект за решение, който е внесен – забележете, колеги, първият подписал се под вносителите е Костадин Костадинов и колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, след това са се дописали госпожа Атанасова и господин Карадайъ като председатели на парламентарни групи. Тоест парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ се е загрижила за отношението на заместник-председателя на парламента към председателя на парламентарната група на ГЕРБ! И аз наистина моля колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ това да го обяснят по някакъв начин на техните избиратели, защото, когато влизаха в този парламент и в тази сграда, говореха друго, а сега правят друго. И на всички трябва да е ясно какъв е смисълът на днешния дебат. Смисълът на днешния дебат не е оставката на Мирослав Иванов, защото много добре знаете, че нямате мотиви за това. Това Ви е репетицията за вот на недоверие, само че понеже Ви е страх да го поискате, понеже сутрин обикаляте по телевизиите и казвате, че правителството трябва да си тръгне час по-скоро, някои завършват тук всяко изказване с оставка, няма да довърша какво,

виждам ГЕРБ, виждам ДПС. Ето това мнозинство ще съберете, само че в непълен състав, тоест преценете си силите, както се казва. Сега малко по досегашните изказвания. Неведнъж се цитира поведението на господин Главчев в отстраняването на госпожа Нинова. Да, господин Главчев беше достоен народен представител, достоен колега и не мога да кажа същото за функцията му на председател на Народното събрание. Защото, който е прочел стенограмите, знае много добре – тук има колеги, които са присъствали в тази зала,

Господин Главчев дойде сутринта в парламента, там, в оня кабинет, но там дойде и господин Борисов. Господин Ананиев, не от Банкя, тук дойде господин Борисов. (Шум и реплики от

че ако трябва да постъпи пак по същия начин, ще постъпи по същия начин. Дотук с господин Главчев. Да се върнем на следващия председател – госпожа Караянчева.

С мотиви, с аргументи тогава на опозицията колкото искате, даже имаше колега от Вас, който и букет и подари, затова че оцеляла на поредния вот на недоверие. Така че, колеги, можете да си подготвите букет за господин Иванов евентуално, за да може да се сравнят процедурите. Колеги, да Ви напомня още нещо, защото то парламентарният опит, господин Дончев каза – някой път е хубаво нещо, ама някой път и не е хубаво. Аз, колеги, нямах завършено изказване не от тази трибуна, а от онази, другата зала, без да бъда прекъснат и от господин Главчев, и от господин Емил Христов, и от госпожа Цвета Караянчева

Сашо, провери! Можеш да видиш в стенограмите колко пъти съм си завършил изказванията. Както и да е, това не е най-важното. Важното е, че в тези аргументи, уважаеми колеги, няма нито повторяемост, нито системност, нито някакво грубо отношение. Аз щях да бъда първият, който да стане и да защитя госпожа Атанасова, ако имаше такова нещо – не за друго, а защото е колега, председател на парламентарна група. Просто на нея й беше дадена думата – процедура по начина на водене, и понеже тя е с по-голям парламентарен опит от мен, знае как да говори, знае как да си вземе думата. Естествено, излезе от процедурата и съвсем естествено председателят й наложи наказание. Само че и наказанието, и вземането на думата, и процедурата по начина на водене, са норми в Правилника, уважаеми колеги. В Правилника пише: „Може да бъде отнета думата“, тоест водещият, председателят на парламента в този момент, и тук е мястото да кажа на всички колеги народни представители – човекът, който стои зад нас, се води председател на събранието, не е водещ, не е председателстващ, не е организиращ, той е председател в момента, в който заседава, така че това е за архива, да се знае. знае. Уважаеми колеги, няма никакво нарушение, никаква обида към госпожа Атанасова. Господин Иванов си върши перфектно работата. Това, че Ви дразни по някой път, показва, че си спазва Правилника. И нас някой път ни дразни, когато нарушава Правилника, за да Ви даде повече възможност да се изкажете, но в крайна сметка стигаме до духа на закона. И понеже господин Ангелов каза, че е един от най-толерантните депутати, господин Ангелов, Вие и на двете стълпотворения от народни представители, когато бяха

предлагате лекарства, разбрах, от място на колеги. Хубаво е тези лечения да ги правите в кабинета, поне залата да не я правим лекарски кабинет, защото сигурно може да бъдете полезен на някого, но не давайки лекарства от парламентарната трибуна на колеги народни представители. И накрая, уважаеми колеги, ще завърша с това, че нашата парламентарна група няма да подкрепи предложения проект на решение. Ние заставаме зад заместник-председателя на зад заместник-председателя на парламента, заставаме зад цялото ръководство, което сме избрали, защото всички ние сме ги избрали – и председателя, и заместник-председателя, и им даваме кураж да продължат по същия начин да управляват

показахме поредните три часа загубено време за българския парламентаризъм, за българските граждани и се надявам с това гласуване да стане ясно, че в България има управляваща коалиция, че в България има управляващо мнозинство доста повече от 121 народни представители, опозицията да изтрезнее, да си поработи още малко върху организационните форми и когато събере подкрепа, когато събере необходимия брой народни представители, така, по този начин внесете вот на недоверие на правителството, може пък някога да постигнете успех. В близките три години и половина не виждам как ще стане това нещо! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Свиленски, много неверни неща казахте. Едно е вярно – със сигурност ще подкрепите заместник-председателя в днешното му гласуване да остане на този пост. Но бързо забравяте, бързо забравяте Вие каква опозиция бяхте, как наричахте управляващите и никой не Ви прекъсваше. Това ще го оставя на Вашата съвест. (Шум и реплики.) Това ще го оставя на Вашата съвест. Направо на нищото го оставям, защото съвестта Излезте оттук да кажете в кое съм излъгал. Но, господин Свиленски, казахте едно много важно нещо, тоест две важни неща. Едното е за вота на недоверие. Господин Свиленски, ние, докато тръгнем да го подготвяме този вот на недоверие, цената на тока става по-висока, инфлацията става по-висока, Вашето правителство подписва все повече меморандуми с чужди компании и дава българската енергетика на ишлеме! Чудим се за какво да се захванем, за да напишем този вот на недоверие. И то май накрая ще е за цялостно творчество. Но той, вотът на доверие, се измерва и от социологическите агенции и Вие сигурно сте притеснени от това, а и министър-председателят Кирил Петков затова днес е в парламента

беше наистина за това как се води дебатът в парламента и с цялото уважение към парламентаризма и дебата в този парламент, аз в петък излязох, да помоля председателстващия тогава за несправедливото отнемане на думата на опозицията. Защото, ако той беше балансьор и водеше дебата умело, той изтърва заседанието тогава – не го казвам в негово лично качество, казвам го тогава в качеството му на председателстващ,

Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Свиленски, аз като млад парламентарист се разрових в стенограми от предишни парламенти, за да потърся подобни примери и искам просто да Ви разкажа – както на Вас, така и на колегите, за примери за председатели от Политическа партия ГЕРБ как са подхождали в подобни ситуации. Например на 11 февруари 2021 г. председателят госпожа Цвета Караянчева отнема думата на народния представител от БСП Павел Шопов (шум и реплики от ГЕРБ-СДС) с думите: „Отнемам Ви думата. Нямате право да продължите повече по тази процедура.“ Извинявам се, ако съм объркал групата, просто демонстрирам, че госпожа Караянчева също е отнемала думата. Гледайки по-назад във времето, разгледах и практиката на госпожа Цецка Цачева. тя доста повече е отнемала думата всъщност на народни представители. Например на 11 март 2015 г. уважаваната от Вас, колеги, госпожа Цецка Цачева като председател на парламента отнема думата на народния представител Гроздан Караджов след три отправени предупреждения, докато той превишава времето на своето изказване. (Шум и реплики Доктор Адемов има думата – трета реплика.

…знаете колко много Ви уважавам, господин Свиленски, само че това, което правите през последните пет месеца, е изключително странно, странно е Вашето поведение. Много бързо се вживявате в ролята на управляващи. Искам да Ви кажа, че когато се вземат завои с превишена скорост, тогава има опасност от катастрофични явления, знаете го много добре това нещо. Справка – актуалните социологически агенции какво казват за Вашето поведение. На следващо място, със сигурност знаете, че днешната дискусия по никакъв начин няма за цел да унижи авторитета на нашия млад колега Мирослав Иванов. Нещо повече, днешната дискусия има за цел, ако е възможно, по някакъв начин да се коригира част от неговото поведение, защото невинаги спазването на буквата и точката на закона върши работа в парламентарната дейност. Понякога нарушаването на Правилника се оказва плюс за водещия на Народното събрание, а друг път, когато не се спазва… Или обратното, когато се спазва буквата и запетаята на закона, тогава се оказва, че започват обвинения срещу водещия заседанието, а в други случаи, в които председателят или водещият допуска по някакъв начин нарушаване, превишаване на нормите на Правилника, това се оказва благоприятно за дискусията. Така че тази тънка разлика, ако може да я преодолеем в тази дискусия, а не да се обвиняваме взаимно, тази дискусия би свършила своята работа и целта, която си е поставила опозицията с тази дискусия, може да придобие придобие някакъв смисъл. Затова моята молба е, продължавайки тази дискусия, нека да избегнем личните нападки и по никакъв начин да не унижаваме достойнството на младия колега и по никакъв начин

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Иванов, Иванов, тъй като беше казано няколко пъти как сте били наричани от тази трибуна, включително „убийци“, Вие се припознахте. Аз си спомням какъв беше поводът. Поводът беше онази голяма катастрофа на Своге, където загинаха 20 и няколко човека,

бяхме наричани главорези, бяхме наричани какви ли не, и има факти, и има стенограми, и това е хубавото на тези колеги, които стоят и пишат, и стенографират тези неща, така че нека не се връщаме кой какво е казал, но със сигурност не сте наречени убийци нито като хора, нито като народни представители, нито като министри, понеже виждам част от министрите от кабинета тук, но политиката беше такава, политиката беше убийствена и хората си го казаха в крайна сметка.

на втората, на третата или на петата минута ѝ беше отнемана думата без значение кой говори, няма значение какво и няма значение кой. Ставаше ли време за отнемане на думата, тя беше отнемана много стриктно, така че добре сте се поровили в архивите. уваженията ни са взаимни. Вие знаете, че сте от хората, които също имате уважението не само на мен, а на парламентарната група, предполагам и на повечето народни представители, сега не ми е работа, разбира се, Ваше право на избор е, Вие защо сте се подписали тук. Вие искате да постигнете някаква благородна цел – да коригирате поведението на заместник-председателя, или на другите заместник-председатели, които ръководят заседанието. Да де, ама Проекта за решение пише друго. Не пише нито да коригира, нито да светне червена лампа, а пише: „Освобождавам Мирослав Иванов“! Излезте сега и кажете: ние искахме, проведе се дебатът, коригирахме и сега няма да подкрепим решението, защото постигнахме целта. Тази цел може да бъде постигната, когато има диалог. Вие знаете, че всяка сряда в осем и половина има Председателски съвет. Нито един път – докато съм присъствал, аз смея да твърдя, че съм пропуснал едно или две заседания, не е поставен въпросът за поведението, ръководенето на господин Иванов, на когото и да е от заместник-председателите, или на председателя на пленарно заседание. Нито един път! Тук има председатели. Единствено разглеждахме случая с наказанието на на господин Ангелов. Един-единствен път беше разгледано наказанието, но не начина на водене на самото заседание, така че, ако това Ви е била целта, наистина правилното поведение (председателят дава Хасан Адемов: „Не ме подценявай!“) Не Ви подценявам. Напротив, казвам Ви, че ако това е била целта, но ако целта е другото, за което говоря, сега ще видим по време на гласуването как ще се развият нещата. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Свиленски. Следващият записан за изказване е господин Петър Петров от ВЪЗРАЖДАНЕ – заповядайте. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми народни представители! Мнението ми по отношение на поисканата оставка на заместник-председателя Мирослав Иванов ще си го спестя за себе си. Това не е идеята на моето изказване. Изправям се тук пред Вас, колеги, защото не мога да си намеря отговор на един въпрос. Досега в няколко часа чух какво се е случило, чух разбор как се е процедирало, примери от предходната практика, чух и защита на колегата заместник-председател, само че, колеги, не чух едно-единствено нещо, не мога да си отговоря, разбрахме как е работено дотук, но, колеги, как ще работим оттук насетне? Искането за оставка на заместник-председателя Иванов е подписано от трите опозиционни партии. Ако предположим, че мнозинството подкрепи това той да остане на заместник-председателското място, как ще работим оттук нататък? Дали няма да се случи така, че всеки път, когато се налага той да бъде ръководител на пленарно заседание, няма пък нарочно – не искам да използвам думата „да го крият“, и не го казвам с лошо, но така да се предпази, за да не се предизвика гневът на опозицията, без значение дали е справедлив или не. Предполагам, че по същия начин крият Цончо Ганев, защото за изминалите 20 пленарни седмици до момента той е бил назначаван два пъти само. Може би идеята е същата, понеже някой се изказа тук много пъти, че се съобразявате, госпожи и господа управляващи, с опозицията, ето как се съобразявате с опозицията и ето какво е отношението Ви към опозицията. Та да се върнем на начина на работа оттук насетне. Ако уважаваният от мен, разбира се, колега ръководи заседанието, дали пък всяко едно негово действие ще бъде гледано от опозицията под лупа и ние ще работим своего рода под едно напрежение и да очакваме всеки един път, когато той – дали за добро, дали за лошо, извърши една или друга процедура, веднага да има низ от парламентарни процедури? Вчера, мисля, че имаше такъв пример. Не съм ли прав? Така ли ще работим, в тези условия ли ще работим, уважаеми колеги? Затова се обръщам към управляващото мнозинство с една молба и с едно предложение. Нека да не стигаме до гласуване, нека заместник-председателят сам подаде оставка, при положение че има 80 подписа срещу длъжността, която той заема. Считам, че това ще бъде оценено добре от опозиционните партии. Считам, че не е нужно да се стига до гласуване, а може да се даде един добър пример как нуждата от диалог, която се прокламираше тук няколко пъти вече, може да намери своето проявление и не е нужно дори да гласуваме това нещо. Нека да намерим начин оттук нататък да видим как да се работи по-добре между управляващи и опозиция, защото за никого не е приятно, и с това ще се съглася единствено с много от преждеговорившите, тук да се води този диспут, дори и за мен. И пак Ви казвам, моето мнение ще го спестя за себе си, не е това целта на изказването Затова правя предложение: да не стигаме до гласуване, колегата да си подаде оставката, да изберем друг на негово място и оттук нататък считам, че ще работим по-нормално. Само се замислете какво би се случило, ако стигнем отново до същата ситуация? Трябва ли след месец, представете си, че отново бъде внесено такова искане, колеги, пак ли ще обсъждаме искане за освобождаването на заместник-председателя Мирослав Иванов? Какво ще правим тогава, ако отново бъде внесено подобно искане, ще се излагаме допълнително ли? И на последно място, бих искал да се обърна към председателя. Господин Председател, ако позволите, една добронамерена критика. Не, няма да кажа критика, за да не бъде възприето погрешно, но мое съжаление. Господин Председател, съжалявам, че за пет месеца и половина Ви видях тук за първи път да се изказвате, когато защитавате Вашия заместник-председател. Много ми се иска да Ви бях виждал доста по-често и се надявам да Ви виждам доста по-често от тази трибуна, господин Председател, да се изказвате и по въпроси от дневния ред, и по други въпроси от дневния ред. Наистина би било приятно както на мен, така и на всички други колеги. Мисля, че когато получихме председателя Минчев, смятам, че загубихме народния представител Минчев. Дано това се подобри. Считам, че парламентаризмът може само да спечели от това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: И аз Ви благодаря. Реплики има ли към господин Петров? Заповядайте. Уважаеми господин Петров, опасявам се, че призивът Ви да не се стига до гласуване няма да бъде чут, защото министър-председателят Кирил Петков дойде тук, за да му разпореди да не подава оставка. Госпожа Захариева има някакви особени способности. Господин Ченчев, Вие имате думата за реплика.

Ние сме правили в Народното събрание, работата си сме я водили с председател на Народното събрание, а не със заместник-председател на Народното събрание, на когото сме искали оставката и не я е подавал, а именно Цвета Караянчева. И когато Цвета Караянчева не подаде оставка, а отнемаше думата – и аз съм един от тези потърпевши, и то в рамките на процедурата, а не извън рамките на процедурата, ние продължихме работата си, защото така повеляват традициите на парламентаризма, а и тя си остана на поста, така че това ще правим. Но искам на нещо да обърна внимание, което казахте, и се извинявам, че просрочвам времето. Господин Цончо Ганев не е водил заседание, както може би всички знаем, но напоследък ние всички не виждаме господин Цончо Ганев да сяда на тази трибуна отзад, а никой не може да го спре да го направи. И това най-вероятно е, защото и Вие добре знаете, Цончо Ганев не иска да сяда горе до този състав на ръководство на Народното събрание. Това е причината според мен поне, така че никой не крие господин Цончо Ганев или някого друг. И едно изречение ми позволете, защото мисля, че в този дебат трябваше да се чуят председателите на комисиите, в които членува господин Иванов. Аз съм един от председателите – на Спортната комисия, той членува в Конституционни и правни въпроси. Неговата работа и дейността му в тези комисии е безупречна. Той не е конфликтна личност. Трябваше да се чуят тези мнения. И това го казвам без никаква куртоазия или нещо друго, така че трябваше да се вземе под внимание това, а аз мисля, че ще се вземе. Мисля, че съвсем логично се чу всичко в тази зала

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Ясно е, че системни нарушения на Правилника, извършени или осъществени от господин Мирослав Иванов, няма. Това е причината, поради която с чиста съвест ще гласувам против предложеното решение и в подкрепа на господин Иванов. Както бих казал в зала: „Решението е необосновано от фактическа и правна гледна точка.“ Това е първото нещо. Второто нещо, искам да Ви припомня една случка, която се случи тук – на много колеги не им направи впечатление, но на мен ми направи огромно впечатление – до голяма степен и информира

различно от позицията на партията му и от позицията, която той е защитавал преди в различни свои изяви, и залата му припомни това нещо – имаше леко подвикване от залата, предполагам и леко нарушение на Правилника. Отговорът на колегата беше: „Е, няма значение, аз съм опозиция, ние можем да правим каквото си искаме.“ Това е някак си отношението, което виждам от опозицията, включително и от днешния дебат. (Реплики.) Липса на последователност, липса на ценене на думите, липса на ценене на позициите и днешният дебат е пример за това нещо.

Мнението ми е, наблюдението ми е, че господин Иванов води заседанията по един последователен ред и принципен начин. Знам, че това е новост за Вас, но това е. Често ни питате: „Това ли Ви е промяната?“ Да, това ни е промяната. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гочев, не сте разбрали какво искаме да Ви кажем. Аз по-скоро към господин Иванов. Бих го посъветвал да не Ви слуша и Вас, и колегите, които го насърчавате. Ясно е, че имате мнозинство и вероятно тази оставка няма да бъде приета. Важното е господин Иванов да разбере, че благодарение на определени свои действия се превърна в някакъв тип мишена, което означава, че може би е сбъркал някъде, така че нямайте безкритичния поглед, както и Вашата парламентарна група – не всичко, което правите е перфектно. Бъдете убедени, че бъркате в много отношения така, както са бъркали преди Вас управляващи мнозинства и както бъркат всички хора, така че не го имайте това усещане за непогрешимост. По отношение на господин

Той не я подаде, защото много обича госпожа Нинова, подаде я, защото БСП тогава – тогавашното БСП, което беше много по-принципно от сегашното, каза, че ще напусне парламента, ако Главчев остане председател. Господин Главчев подаде оставка, за да има опозиция в парламента. Това е много важно. Опозицията е много важно нещо и Вие трябва да го разберете. Без опозиция, бъдете сигурни, че ще Ви бъде далеч по-трудно, отколкото с опозиция. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Биков, благодаря Ви и на Вас за това, което казахте, перифразирам: целта е да е мишена, не и защото нещо е направил грешно и неправилно. Съжалявам, ако Ви перифразирам по не 100% точен начин. Разбирам това изказване, защото стана ясно, че с политическо говорене Вашите аргументи често са неприети – нито от мнозинството, нито от обществото

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, въпреки че дебатът може би изчерпа голяма част от аргументите, длъжна съм като председател на най-голямата група от опозицията да взема отношение, а не в персонално качество, защото на мен ми беше отнета думата миналия петък.

да вземат тази политическа поука, а не персоналната такава. Големият плюс на този дебат. Опозицията очевидно не персонално срещу личността на един от заместник председателите на българския парламент, а срещу грубото погазване на духа на парламента. В началото, уважаеми колеги, дойдохте със заявките, че ще се завърнат парламентаризмът, правовата държава, правовият ред, демокрацията. Няколко месеца по-късно завърна ли се? Завърна ли се парламентаризмът в сграда, окована в решетки, уважаеми господа? В сграда го няма нито духът на Конституцията, нито духът на плурализма? В сграда, в която опитвате да натикате опозицията в дъното и да ѝ отнемете правото да говори? Това ли е положителната промяна? Знаете, че не е това. Знаете, убедена съм, че завръщането на парламентаризма не е лишаването на опозицията от право на дебат, не е отнемането на думата на опозицията без значение точно на коя парламентарна група. Затова в този случай опозицията е обединена, въпреки че има своите диаметрално противоположни решения по различни законопроекти. И днес се демонстрира, въпреки че една част от опозицията понякога подкрепя Вашите решения. Какво още разбрахме от този дебат? че на Вас Ви е много трудно да направите две неща: да признаете, че сте сбъркали и да разберете, че нищо не започва от Вас. И да, казаха се имената на съвременни политици, които са били председатели на Народното събрание, казаха се имената и на онези, които за първи път са отстоявали правото на опозиция и правото на управляващи да говорят свободно от тази трибуна. Видяхме във всички изказвания или в тези на по-голямата част от управляващото мнозинство нещо като микс от адвокатска пледоария, примесена с футболни коментари. Имаше и терминология за картони, за по-добри отбори. Уважаеми колеги, мисля, че подходихте твърде лаконично към темата на този дебат. Очевидно не осъзнавате, че тези 8% одобрение в кавички, които в момента има парламентът и които са най-ниски може би за последните 25 години в историята на българския парламентаризъм, не се дължат на опозицията. Не се дължат на опозицията или не се дължат само на опозицията. Напротив, на управляващите. На управляващите е основен ангажимент както да повишават доверието в българските институции, така и да намират баланса, да търсят диалога и решенията в конструктивизъм с българската опозиция, защото тя представлява български граждани по Конституция. Последно, много неща е виждала тази сграда. Имаше дни, в които телевизионни предавания часове посвещаваха на председателя и на заместник-председателя на парламента и не беше толкова отдавна беше в една година, когато правителството разчиташе на подкрепа на случайно събрано мнозинство. Това време, слава богу, в момента все още не е настъпило. И се обръщам персонално към Вас, уважаеми представители на „Продължаваме Промяната“, господин Иванов и господин Минчев: не допускайте парламентът да се срине още повече, парламентаризмът да бъде сравняван единствено и само с думата скандал, а Вие, господин Минчев, да сте председател не на Народно събрание, а на сграда с решетки. Дали ще е затвор, дали ще е зоологическа градина или нещо друго, зависи от нас, но най-вече от Вас, защото Вие сте първият сред равни. Благодаря. Реплика ли искате? Заповядайте. Господин Дилов, реплика на госпожа Благодаря, господин Председател. Госпожо Атанасова, доколкото си спомняте, числата не са много за показване, но около 13% е на настоящия парламент одобрението, на 8% мисля, че е на Четиридесет и четвъртото, където беше най-ниското одобрение. Сега, малко се обърках от Вашите изказвания. Не разбрах, от една страна, господин Тома Биков каза, че има мишена, Вие казвате, че не е личностна атаката. В крайна сметка е много ясно на всички какво правите всеки един момент и при всеки един повод се опитвате да вкарвате клинове и да разклащате това управление, колкото и да не е държавническо това поведение – точно в това състояние на криза, в която се намират и държавата, и обществото. И това, което се забеляза в залата, е следното – да, Вие, направихте своя опит да видите, че опозицията е обединена, но това, което също се видя, е и че управляващата коалиция е обединена и стои зад господин Иванов.

за тези решетки. Така че приемете го и като процедура, и наредете веднага да бъдат махнати. Благодаря Ви. Дуплика не желаете. Атанас Михнев искаше думата. Имате една минута. Една минута имате. ГЕРБ искаха да внесат объркване в нас с тази процедура и успяха. И ще Ви кажа как успяха. Успяха, защото като, прочетох мотивите за системно несправяне със задълженията, и си казах: „Ей, ами те ще искат оставката на Росица Кирова.“ Обаче се оказа, че не на Росица Кирова искат оставката, а на Мирослав. И тук идва времето да кажа на господин Иванов: господин Иванов, както ни каза и Асен Василев в началото на нашата политическа кариера, не се притеснявай, ако ГЕРБ те атакуват. Това означава, че правиш нещо много правилно.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Това не е първата процедура по искане на оставка на председател или заместник-председател на Народното събрание и най-вероятно няма да е и последната, доколкото познавам нравите български, от които българският парламент, за жалост, някак си не може ярко да се отдели. Българският парламент е еманацията на състоянието на българския народ, защото той излъчва нас като негови представители в тази зала. Днес чухме много хубави думи за парламентаризма, за духа на парламентаризма, за това, че не трябва да се спазва само точката на закона, какъвто е нашият правилник, а трябва да се спазва и неговият дух, и с това всички сме абсолютно съгласни. Но си мисля, че ако има нещо, което всички заедно бихме могли да направим, за да прекратим този лош имидж на Народното събрание и наистина да спрем неговото стремглаво падение в общественото доверие, е, ако приложим същата енергия и плам, с която търсим кусурите и грешките на другите, да осъзнаваме и да виждаме и собствените си пороци и грешки. Тогава мисля, че ще намерим този баланс и всички ще бъдат – няма как всички да са напълно доволни, но поне ще има някакво равновесие. Природата винаги го търси, защо да не го потърсим и в рамките на този парламент. Тук се споменаха имената на много от предишните председатели и заместник-председатели на Народното събрание. Наистина изключителни хора. Но не бива да сравняваме хората помежду им, защото всеки човек е своя отделна вселена. Да, неминуемо човек чисто на подсъзнателно ниво понякога прави аналогии, прави сравнения с предшественици, седели тук, на тази трибуна, но така или иначе всеки човек си има своя характер, има своя почерк, има своя стил на поведение, на изказ, на всичко. В този ред на мисли бих искала да кажа, че парламентарната група на „Има такъв народ“ ще подкрепи

И съм убедена, че като умен човек ще се опита да коригира, ако смята, че е сгрешил, по това ще разберем и колко е помъдрял, част от своето поведение. Точно защото смятаме, че всеки човек има нужда от втори шанс, нека това да бъде вторият шанс на господин Мирослав Иванов и да продължи да изпълнява своята функция като заместник председател. Благодаря Ви. Благодаря на госпожа Василева. Има ли реплики? Не виждам. Изказване ли искате? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Ще бъда изключително кратък, дори леко ще противореча на колегата ми Виктория Василева. В смисъл няма да противореча в това, че ние ще подкрепим Мирослав Иванов, да, ние това ще направим като парламентарна група. Ще говоря като себе си: аз напълно подкрепям поведението, което имаше господин Мирослав Иванов онзиден, защото смятам, че така постъпват мъжете и смятам, че постъпи правилно. Благодаря. Реплики има ли? Не виждам. Както се казва, последно повикване – има ли друг, който иска да вземе думата? Не виждам. Благодаря Ви.

Съжалявам, нямат ли време? По Правилник има право да вземе отношение, така е. Заповядайте, господин

Залата е пълна и вече може би повече от три часа обсъждаме тема,

моето поведение като заместник-председател на Народното събрание. Защо? Аз винаги съм се старал да спазвам буквата на закона, но и не само буквата, ами и духа на закона. Правилникът на Народното събрание има ранга на закон. Неведнъж Неведнъж съм оставял колеги от опозицията да говорят много повече от допустимото време, неведнъж съм оставял колеги от опозицията да се изказват по същество в процедури, така че тези аргументи считам за абсолютно несъстоятелни. самата дискусия днес, и самите мотиви, които са посочени в Проекта за решение, ясно показват, че колегите, които са поискали моето предсрочно освобождаване, нямат разумни аргументи, нямат добра мотивировка. Тези аргументи са несъстоятелни. Председателят господин Минчев направи много добър анализ, който абсолютно подкрепям като аргументи и като логика. Но, колеги, искам да Ви обърна внимание на нещо. Тук има 240 души. Никой не може сам да определя поведението на тези 240 души. Поведението им зависи от тяхното възпитание, от техния морал, от тяхното достойнство, чест думи, които все по-рядко се използват тук, от тази трибуна, и все по-рядко се наблюдават от тази трибуна, когато колеги народни представители се изказват. И да, много често аз като заместник-председател и водещ дадено заседание се чувствам неудобно от поведението на колеги, от това, което те казват, от това, което те правят. Не аз, колеги, карам 15 или 20 народни представители да излизат тук и да блокират работата на Народното събрание. Не аз съм този, който се е обърнал веднъж с неуважителна дума към някого от опозицията, колеги, и от ДПС, и от ВЪЗРАЖДАНЕ, и от ГЕРБ. Въпреки че многократно съм бил обект на обиди, от Вас, колеги от ГЕРБ, и от колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ. Многократно съм бил обект на обиди, некоректно отношение, неуважително отношение. Днес се споменаха някои от тези моменти. Но аз съм запазвал винаги добрия тон и никога не съм си позволявал да се обърна

че не смятам, че постъпих грешно в тази ситуация. И това не означава, че не разбирам ситуацията. Разбирам отлично Разбирам отлично тази ситуация. Това е и към господин Цонев. Разбирам, и както казах, опитвам се да прилагам духа на парламентаризма. Но духът на парламентаризма не е анархия, не е безкрайни своеволия, не е безкрайно нарушаване на Правилника. Колеги, моля Ви, опитайте се да го разберете и Вие. От тази трибуна са се изказвали действително бележити българи. Немалка част от тях са стояли отзад. Аз въобще не се чувствам на нивото на имената, които спомена и господин Костадинов или господин Петров, но се опитвам и полагам усилия да спазвам духа на закона, да спазвам духа на парламентаризма, да работим ползотворно и да си вършим работата, за която ние сме избрани тук. Колеги, действително един апел: нека, който от Вас някъде по пътя си е загубил думите „чест“, „морал“, „достойнство“, „почтеност“, „уважение“ и „добро възпитание“, да се върне някъде по пътя си и да се опита да ги намери, защото това ще бъде само за доброто на България. Благодаря Ви.

В Римското право има едно правило, което е основополагащо в правото по принцип: никой не трябва да черпи права от неправомерното си поведение, така че гласувайте по съвест.

Моля, процедура по гласуване.

представители: за 81, против 129, въздържали се няма. Предложението не се приема. Преди да закрия заседанието, да Ви прочета съобщението за парламентарен контрол за утрешния ден. разискване по питане. Разискване по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на „Български пощи“ ЕАД

от народните представители Александър Симидчиев – два въпроса; Стефан Апостолов; Стефан Шилев и Иван Тотев; Илиана Жекова и Ивайло Христов – два въпроса; министърът на земеделието Иван Иванов ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Петров; Костадин Стойков и Румен Христов; - заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов ще отговори на два въпроса от народните представители Емил Георгиев и Димитър Николов; - министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев ще отговори на три въпроса от народните представители Христо Гаджев; Явор Божанков – два въпроса; министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер ще отговори на два въпроса от народните представители Николай Дренчев; Йордан Цонев, Петър Чобанов и Байрам Байрам; министърът на електронното управление Божидар Божанов ще отговори на два въпроса от народните представители Димитър Николов; Благовест Кирилов и Иван Петков; министърът на енергетиката Александър Николов ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Куленски; - министърът на туризма Христо Проданов ще отговори на три въпроса от народните представители Николина Ангелкова; Стоян Михалев

заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов; - министърът на вътрешните работи Бойко Рашков; - министърът на културата Атанас Атанасов; - министърът на отбраната Драгомир Заков. Благодаря Ви. Закривам пленарното